Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedloge akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku, nacionalnu sigurnost, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za pravosuđe, Odbor za Hrvatske izvan RH. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Zamjenik

Postupci vezani uz prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana uređeni su odredbama Zakona o prebivalištu i boravištu građana čijim je odredbama prebivalište definirano kao mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi. Važeći Zakon o prebivalištu i boravištu građana nije predvidio mogućnost odjave prebivališta osobe bez njenog osobnog zahtjeva pa se tako često događalo u praksi da osobe koje nemaju nikakve veze s prijavljenim prebivalištem ne stanuju na prijavljenoj adresi i dalje imaju isprave u kojima je ispisana adresa na kojoj ne stanuju i ostvaruju p rava koja proizlaze s osnova prebivališta. Navedena situacija dovodi do problema pri sastavljanju popisa birača, izdavanja javnih isprava sa netočnim podacima, nemogućnosti pronalaska osoba od strane sudova i drugih državnih tijela i Evidencija prebivališta i boravišta građana mora odgovarati stvarnom stanju nastanjenja građana s obzirom da se na prebivalištu temelji niz prava propisanih posebnim propisima kao što su primjerice porezni propisi, propisi o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, propisi o socijalnoj skrbi, propisi koji reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i drugi. Novim Zakonom o boravištu se uvodi pojam trajnog i privremenog boravišta obzirom da Ustav Republike Hrvatske u članku 32. propisuje tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište, odnosno Ustav koristi pojam boravište. Trajno boravište definira se kao mjesto i adresa na koje se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi. Privremeno boravište definirano je kao mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi bez namjere da se u njemu trajno nastani. Privremeno boravište može se prijaviti na razdoblje do godinu dana, a nakon isteka roka od godinu dana mora se produžiti te ne može trajati duže od dvije godine. U slučaju kada osoba ostaje u mjestu privremenog boravišta duže od 2 godine više se ne bi radilo o privremenom boravištu nego o trajnom, te je osoba dužna prijaviti u tom mjestu trajno boravište. Prijedlog zakona propisuje iznimke kad se privremeno boravište može produžavati tako da traje duže od dvije godine u slučaju obrazovanja, zaposlenja, smještaja u raznim ustanovama itd. Prijelaznim i završnim odredbama definirano je da se od dana stupanja na snagu ovog Zakona pojam prebivalište koje se koristi u drugim važećim propisima smatra trajnim boravištem, a pojam uobičajeno boravište smatra se privremenim boravištem, te se prava i obveze koje su bile utemeljene na prijavljenom boravištu, prijavljeno prebivalište i uobičajenom boravištu nastavljaju koristiti, odnosno ispunjavati na temelju prijavljenog trajnog odnosno privremenog boravišta. Najznačajnija izmjena u odnosu na važeći zakon je propisivanje mogućnosti brisanja iz evidencije o trajnom i privremenom boravištu osoba za koje se ispostavi da na prijavljenoj adresi nisu nikada živjele ili koje su se odselile u neko drugo mjesto u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske. Postupci brisanja pokretat će se po službenoj dužnosti na temelju podataka koju utvrdi sama policijska uprava ili postaja ili podataka koje dostave tijela javne vlasti ili zainteresirane pravne ili fizičke osobe. Policijska uprava ili postaja će prije brisanja iz zbirke podataka o trajnom i privremenom boravištu morati utvrditi sve činjenice i okolnosti na temelju kojih se nedvojbeno može zaključiti da živi li osoba na adresi prijavljenog trajnog boravišta ili ne, a predloženim zakonom je propisano koje činjenice policijska uprava ili postaja naročito mora utvrditi. Iznimno, postupci brisanja neće se provoditi za osobe koje su na privremenom radu ili školovanju u inozemstvu ako su svoj odlazak prijavile u skladu sa odredbama ovog Zakona kao ni za osobe koje su obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, ako im nekretnina još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj. Građani će se obvezati da u slučaju privremenog odlaska u inozemstvo koje će potrajati dulje od godinu dana o tome obavijeste policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno trajno boravište neposredno ili putem diplomatske misije, konzularnog ureda Republike Hrvatske. Ovo je nužno radi primjene Uredbe 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. godine o statistici zajednice, o migracijama i međunarodnoj zaštiti koja obvezuje države članice da izvješćuju EUROSTAT između ostalog o iseljavanju za koje se očekuje da će trajati najmanje godinu dana. Uređen je i način prijave trajnog boravišta maloljetnih osoba i osoba lišenih poslovne sposobnosti te beskućnika. Građani će prilikom prijave trajnog i privremenog boravišta i promjene adrese stanovanja davati pisanu izjavu da se u mjestu i na adresu trajnog ili privremenog boravišta nastanio i da ima osigurane uvjete stanovanja. Time se građanima neće ograničiti pravo na slobodno kretanje i biranje boravišta već će se samo tražiti da građani potvrde da u mjestu i na adresi gdje prijavljuju trajno ili privremeno boravište imaju osigurane uvjete stanovanja što je nužna pretpostavka da bi se negdje moglo boraviti. U slučaju sumnje u danu izjavu primjerice osoba navodi adresu na kojoj nema stambenih objekata i slično prije evidentiranja prijave u zbirci podataka o trajnom i privremenom boravištu policijska uprava ili postaja imat će ovlast da izvrši terensku provjeru na toj adresi radi utvrđivanja istinitosti same izjave. Prijelaznim i završnim odredbama predloženog zakona propisana je obveza svim građanima da u roku od 6 mjeseci u policijskoj upravi ili postaji ili na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova provjere podatke o svom prebivalištu, a ministarstvo je dužno takvu provjeru zabilježiti. Osobama koje ne ispune navedene obveze u zbirci podataka o trajnom i privremenom boravištu upisat će se bilješka o neažuriranom podatku trajnog boravišta. Evo to bi bio ukratko jedan sažetak. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama zamjeniče ministra. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ukoliko ne, prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi se prijavio Hrvatski laburisti, gospodin Dragutin Lesar. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ne znam zašto u narodu postoji izreka treća sreća. Meni osobno treći put se ništa nije ostvarilo što nije prvi put, drugi put ili peti puta. Ali iskoristit ću tu izreku kad je ovaj zakon u pitanju i želim vjerovati da je pokušaj donošenja ovog zakona po treći puta u Hrvatskom saboru uspješan pokušaj. O čemu se radi? Dva puta do sada je Hrvatski sabor proveo prvo čitanje o ovakvom zakonu s ovog područja i oni su nakon prvog čitanja uz one naše klasične zaključke sve primjedbe, prijedlozi, sugestije dostavit će se predlagatelju nestajali kao da su ih pojeli, te prijedloge zakona, moljci u nekakvim ormarima i tako u proteklih 8 godina. Ovaj zakon je i ključan iz tri razloga. Prvi jako važan popis birača i evidencija kao što su izvodi iz registra boravišta, boravišta, prebivališta po starim formulacijama i nesređena evidencija boravišta bila je jedan od razloga nesređenog popisa birača. Očekivao sam ovaj zakon nešto ranije u vremenskom smislu jer nakon njega trebale bi uslijediti promjene Zakona o popisu birača ususret lokalnim izborima u svibnju iduće godine. Jer sređivanje popisa birača samo intervencijom u Zakon o popisu birača nije bilo moguće tako dugo dok ovaj zakon ne bude usvojen. Međutim, nije jedini značaj ili jedina vrijednost ovog prijedloga zakona kojega ćemo mi u prvom čitanju podržati i ukoliko do drugog čitanja nekoliko nedoumica iz njega bude ili pojašnjeno ili izbrisano i u drugom. Dakle, druga važnost ovog zakona je u dostupnosti građana tijelima javne vlasti posebice pravosuđu. Dakle, veliki smo problem imali u tome da zbog nesređene evidencije o boravištima građani koji su bili predmet ili potrage, istrage ili sudovanja nisu bili dostupni tijelima vlasti. I treći je iz socijalne sfere. Činjenica je da u Hrvatskoj danas imamo veliki broj prijavljenih državljana RH s boravištem u Hrvatskoj i još u nekoj od susjednih država, a primarni njihov interes nije bio toliki biračko pravo nego materijalna primanja. Porodne naknade, dječji doplatci, pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu na teret države pa čak i socijalne pomoći. I na samo taj način zlorabeći mogućnost da netko ima dvostruko prebivalište uz državljanstvo snalažljivi veliki broj građana i državljana RH zlorabio je to pravo i socijalna prava koristio u obje države. Nekoliko milijardi kuna u ovih 8 godina, 8,5 godina iz državnog proračuna i proračuna općina, gradova i županija otišlo je, a nije trebalo da smo ovo na vrijeme regulirali. Zbog toga smatramo da je doista trenutak da Hrvatski sabor usvoji novi zakon. Naravno da i one odluke Ustavnog suda u poništenju dijela starog zakona su u formalno-pravnom smislu važan argumenat. Što se samih odredaba zakona tiče pitao sam i to na Odboru za Ustav odgovore koje sam dobio i s njima ne mogu biti zadovoljan jer smatram da u praksi otvaraju mogućnost manipuliranja. stavak 3. govori da će osoba koja će vršiti prijavu boravišta morati pribaviti suglasnost stanodavca. Dosada je u praksi to značilo da trebate u Policijsku upravu donijeti ili dokumenat o dokazivanju vlasništva stana, stambenog prostora, suvlasništva, ugovora o najmu ili suglasnosti vlasnika recimo muž je morao ženi ako ako je bila nevjenčana, odnosno vanbračna zajednica dozvoliti da prijavi svoje po starom prebivalište na istoj adresi ili sin ocu, otac sinu, majka kćeri, kćer majci sasvim Sada se taj postupak dosta liberalizira i veli pribaviti suglasnost. Na odboru mi je bilo rečeno da će praktički prijavitelj boravišta dati izjavu da ima suglasnost vlasnika stana,

provjeravajući da li najmodavac je dao suglasnost nekome da se na njegovoj adresi prijavi ako ne treba izjava vlasnika stana biti predočena u pisanom obliku ili usmenom sasvim svejedno. Dakle, formulacija pribaviti suglasnost upućuje na to da postoji pisani dokument. Članak 11. propisuje obavezu da oni koji daju usluge smještaja moraju sve koji dulje od 3 mjeseca unajmljuju smještaj unajmljuju smještaj prijaviti i da se to odnosi na one koji se davanjem smještaja bave profesionalno. Što to znači? Da hotel mora prijaviti gosta ako je u hotelu duže od 3 mjeseca? On ga prijavljuje svaki dan. Ako se netko bavi iznajmljivanjem 10-ak stanova za sezonske radnike, to nije tri, to je dulje od tri mjeseca, li bi tu obavezu prijavljivanja vlasnika, dakle najmodavca trebali uvesti za svaku prijavu? Umjesto u članku 10. suglasnosti, obavezu najmodavca prijavom. I tada bi dobili dvije stvari. Kažu da od 40 tisuća stanova u Zagrebu koji su dati u najam porez se plaća i ugovori su sklopljeni samo za 3 tisuće, a da je oko 37 tisuća u ilegali. Tada bi tu ilegalu srušili. On mora prijaviti činjenicu da je nekome unajmio stan i da kod njega boravi taj i taj. A da li će porezna uprava znati iskoristiti te podatke u smislu naplata obaveza po poreznim zakonima to sad dalje neću. Mislim da bi time olakšali poziciju onih koji unajmljuju stan jer nisu oni ti koji žele utajiti činjenicu da negdje žive nego ih vlasnici stanova prisiljavaju na ilegalno stanovanje kako bi oni izbjegli plaćanje poreza i ne daju im dokumente. Meni se čini da bi ovaj pristup bio korisniji i lakše provediv, a da bi Policija imala puno manje posla terenskih provjera na taj način. Treće, u članku 12. govori se kada se netko neće brisati po službenoj dužnosti iz evidencije i nabraja uvjete na privremenom radu ili školovanju u inozemstvu i obuhvaćen je programom obnova iz stambenog zbrinjavanja. Ovdje opet formulacijom na privremenom radu u inozemstvu otvora mu mogućnost zloupotrebe jer tijela državne vlasti u RH neće moći u inozemstvu provjeravati činjenicu da li taj doista netko privremeno radi u inozemstvu. Pa da to idemo raditi preko diplomatsko konzularnih predstavništva doista bi bilo nepotrebno. Zato bi ovdje bilo dobro regulirati da za privremeni rad kao i za školovanje, a postoji dokument ta osoba predočuje tijelima vlasti u Hrvatskoj ili diplomatsko konzularnom predstavništvu iz kojeg se može vidjeti dali se doista radi o privremenom radu i da zbog toga neće biti brisan njegovo boravište u Hrvatskoj. I posljednje, članak 18.stavak 2.obavezuje sve one koji su svoje prijave prebivališta podnijeli prije stupanja na snagu ovog novog zakona dužne su provjeriti da li je policija provela njihovu prijavu i da li je sve uredu na web stranicama ili negdje. Zašto bi građanin koji je uredno u policiji prijavio promjenu prebivališta, novo boravište morao provjeravati da li je tijelo vlasti njegovu prijavu provelo i da li je sada sve uredu? To ga zakonom na to obavezujemo, to da damo tu mogućnost radi sigurnosti točnosti podataka to razumije, ima pavo provjeriti ali da mora provjeriti zamislite. Otišao sam u policiju dao sve dokumente, prijavio novu adresu e sada moram provjeriti da li je policija provela moju prijavu. Imam pravo ne da moram. I posljednja preporuka, unesite odredbu molim vas u ovaj zakon da za prijavu privremenog boravišta dakle po novoj terminologiji nije potrebno mijenjati osobne dokumente jer kada mijenjaš boravište moraš mijenjati osobnu iskaznicu i sve ostale osobne dokumente. Postoji poseban zakon doduše o osobnim ispravama međutim ovo su nove kategorije privremeno boravište i stalno boravište da ne dođemo u situaciju da se netko sjeti i da promjena promjena evidencija privremenog boravišta nužno zahtjeva i promjenu osobnih isprava. Ta jedna rečenica neće smetati u zakonu a bit će jasna. Svi koji prijavite privremeno boravište iz bilo kojeg razloga, ne mijenjate dokumente, sve ostaje po starom samo policija zna gdje ste sada. Tako mora biti u uređenoj državi. Hvala i vama. Imamo prijavljene dvije replike. Prvi se javio Peđa Grbin. Izvolite kolega. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče zahvaljujem. Evo na ovu repliku me navela odnosno navela su me dva navoda uvaženog kolega Lesara, a prvi je kada je rekao da je ova rasprava danas treća sreća i drugi kada je rekao da se nada odnosno da se nadao da ćemo o ovom zakonu malo prije raspravljati. Ja se slažem možda je i trebalo malo prije raspravljati o ovom zakonu, međutim trebalo je odraditi konzultacije između više ministarstava provesti raspravu i zakon je po mojem mišljenju na vrijeme u proceduri. Međutim puno više me na ovu repliku odnosno na ovaj odgovor na njegovo izlaganje nagnala jedna činjenica koju sam jučer saznao na Odboru za pravosuđe i šokirao se. Jučer sam naime saznao na Odboru za pravosuđe zbog čega ovakav zakon nikad ranije nije usvojen. A to je zbog toga što jedna grupa zastupnika HDZ-a i to su se jučer pohvalili putem vatikanske diplomacije zaustavila donošenje ovakvog zakona. Zamislite ljudi koji danas sjede u Hrvatskom saboru su donošenje ovakvog zakona blokirali putem diplomacije strane države i uvaženi kolega se time hvali i na to je ponosan. E pa kolega Lesar ja vam zahvaljujem na vašoj potpori koju ste pružili ovom zakonu neki od vaših primjedbi stvarno mislim da bi trebalo usvojiti. Evo i gospodin zamjenik se isto slaže da će se one razmotriti. Zahvaljujem vam na vašoj potpori i jamčim da se donošenje ovog zakona neće blokirati a pogotovo ne putem diplomacije jedne strane države. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Odgovor na repliku zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, ja sam mislio da ste vi zastupnik a ne ministar pa govorite o razlozima koje samo ministarstvo valjda znalo zašto im je trebalo 8 mjeseci, rekao sam možda malo ranije. Nije kasno ako i ostale zakone na ovu sjednicu pošalju koje su nužne za sređivanje popisa birača. Ali ta jedna grupa zastupnika ja ih znam kako izgledaju i kako se zovu kako se prezivaju i nije samo preko jedne države zaustavljeno donošenje … zakona ne samo preko jedne i nije ta grupa zastupnika sjedila samo ovdje. Istine radi samo je razlika u tome da se svi tom činjenicom ne hvale. Izvolite kolega. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Lesar evo i ja se pridružujem kolegi Grbinu koji vas se zahvalio na vašim konstruktivnim prijedlozima i na podršci ovom zakonu. Ja sam htio nešto samo dodati malo kada ste spominjali Poreznu upravu i prijavljivanje boravište odnosno da će sada svi koji žive u najmu u određenom stanu morati prijaviti boravište. Shodno teme ste izrazili svoje uvjerenje da će Porezna uprava znati iskoristiti te podatke jer moramo biti svjesni činjenice da se velika većina stanova i dan danas u Hrvatskoj izdaje tzv. na crno odnosno ne legalno, ne preko ugovora o najmu i samim te se ne plaća porez. Ja vjerujem da će tako ići jer evo ponukan sam bio na repliku uostalom i raspravom koju smo imali na Odboru za obitelj, mlade i sport gdje smo rekli između ostalog dakle vladina nastojanja u stvaranju EU uprave. Dakle u onom trenutku kada cijelu upravu uključujući tu i MUP imate umreženo vrlo je lako pristupiti odnosno doći do podatka o svakom pojedincu, njegovim obavezama odnosno ne podmirenim obavezama koje ima prema državi. Tako da se nadam dakle nešto ću više reći o tome u svojoj raspravi ali vjerujem da je ovo jedna od namjera ovog

koristiti te podatke nego sam izrazio nadu i mogućnost da će možda biti dosjetljivo jer se ne želim miješati u resor koji nije njihov, to je financije, nešto drugo. A da bi doista to bilo korisno, takva evidencija, onda upravo uvođenje onog sistema da najmodavac mora izvršit prijavu dolazimo do interesa koji nam je zajednički i to je suština onog mog prijedloga. A da li će doista porezna uprava, koja ima pravo na bazu podataka i takvih činjenica to koristiti, ja želim vjerovat da da. To je sve. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća u ime Kluba zastupnika SDP-a Vesna Fabijančić-Križanić. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog zakona koji predstavlja preduvjet suzbijanja raznih zlouporaba kojih smo se nauživali proteklih godina, zlouporaba koje su Hrvatsku i skupo koštale. Godinama smo govorili i bili svjedoci brojnih nepravilnosti i malverzacija kada je u pitanju prijava prebivališta i boravišta. Često se događalo da ljudi imaju osobne iskaznice s lažnom adresom, a Ministarstvo unutarnjih poslova ne može ih odjaviti s te adrese bez njihovog osobnog zahtjeva. Važeći zakon ne pruža opciju brisanja ili odjave osobe iz evidencije po automatizmu ili po službenoj dužnosti. Čak i kad se nedvojbeno utvrdi da je neka osoba iselila iz Hrvatske ili da ne stanuje na prijavljenoj adresi važeći zakon ne poznaje mogućnost važeći zakon ne poznaje mogućnost automatskog brisanja ili odjave osoba iz policijske evidencije po službenoj dužnosti. Dakle pred nama je prijedlog zakona koji se predugo pokušava donijeti. Iako se godinama zna da je reguliranje ove problematike preduvjet onemogućavanja zlouporabe prava koja proizlaze iz prebivališta i boravišta, preduvjet za sređivanje i dovođenje u red popisa birača nije bilo političke volje da budemo vjerodostojna država s vjerodostojnim institucijama. Toj tvrdnji idu u prilog mnogobrojni podaci. Naime, oko 190 tisuća hrvatskih državljana izvadilo je putovnicu u inozemstvu, a uz putovnicu nisu izradili i osobnu iskaznicu. A uz putovnicu osim što nisu izradili osobnu iskaznicu premda imaju i sada prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj. Od tih 190 tisuća hrvatskih državljana za 60 tisuća osoba istekla je osobna iskaznica, od čega je samo 3800 tražilo produljenje, dok 40 tisuća osoba nikada nije niti zatražilo osobnu iskaznicu. S druge strane, u Ministarstvu uprave pretpostavljaju da je na popisu birača između 300 i 500 imena imena viške i to bez dijaspore. Među njima su i osobe koje u Republici Hrvatskoj nisu nikada ni živjele ali su prijavljene, osobe koje su nekada živjele u Hrvatskoj, odselile se i nikada nisu odjavljene. Sjećamo se vjerujem svi skupa hita lokalnih izbora kada su hit bila sela Dusina u Vrgorcu i Vinjani u Imotskom. U Dusini na jednom adresi Dusina bb bile su prijavljene 404 punoljetne osobe s pravom biranja, a u Imotskom na adresi Vinjani donji bb čak 820. jer se njegov provedbom može dovesti u red i popis birača koji će se moći usporediti s popisom stanovništva te se nadamo da će sljedeći lokalni izbori biti regularniji jer svaki hrvatski državljanin ima pravo glasa. Problem popisa birača nije problem ostvarivanja prava glasa nego mjesta na kojem se ostvaruje to pravo glasa. Što se tiče lokalnih izbora tu svi hrvatski državljani nemaju pravo glasa nego samo oni koji imaju prebivalište u pojedinoj jedinici lokalne samouprave. lokalne samouprave. Problem biračkih popisa je problem regularnosti lokalnih izbora u pojedinim općinama i gradovima. To što navodim je problem regularnosti, a s druge strane pitanje fiktivnih birača i nije samo pitanje popisa birača jer se ljudi, odnosno državljani i građani u Republici Hrvatskoj nisu prijavili da bi bili na popisu nego su i mnogi se prijavili da bi ostvarili da bi ostvarili neka prava temeljem prijave prebivališta. I stoga je doista bitno donošenje ovog zakona koji je sada u prvom čitanju i koji će do drugog čitanja riješiti i neke nedoumice i uvažiti određene prijedloge koji će naravno proisteći iz ove rasprave. Činjenicu koju smo mogli čuti i na nekim sjednicama radnih tijela, naravno i u prethodnoj raspravi kolege Lesara i terminologija kao što je recimo trajno i privremeno boravište i činjenica da Ustav Republika Hrvatske u svom članku 45. ima terminologiju prebivališta vjerujem da će kroz raspravu iskristalizirati optimalno i zakonito rješenje i da ćemo kod drugog čitanja prijedloga zakona i utvrđenog konačnog teksta prijedloga zakona određene nedoumice riješiti. Ono što je izuzetno bitno je to da se ovim zakonom stvaraju preduvjeti za sređivanje kaosa u kojem sada po važećem zakonu ne postoji mogućnost kao što sam već navela odjave prebivališta osobe bez njezinog osobnog zahtjeva. Stvaraju se preduvjeti da neće biti pravilo već izuzetak da osoba koja nema nikakve veze s prijavljenim prebivalištem jer ne stanuje na prijavljenoj adresi i dalje ima ispravu u kojoj je adresa na kojoj ne stanuje i ostvaruje prava koja proizlaze s osnova toga prebivališta. Evidencija prebivališta i boravišta građana mora odgovarati stvarnom stanju nastanjenja građana. Na prebivalištu se temelji niz prava predviđenih posebnim propisima, propisi o socijalnoj skrbi, propisi o zdravstvenoj zaštiti, porezni propisi i drugi. Evidencija u uređenoj državi uvijek odgovara stvarnom stanju. Ovaj prijedlog zakona je ostvarenje preduvjeta za uređenu državu i vjerodostojnost njezinih institucija i stoga ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku. Zastupnica Ana Lovrin. Izvolite kolegice. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ma evo ja bih samo prokomentirala nešto što mi upada u oči a to se događalo i prigodom prijašnjih rasprava o ovom zakonu. Naime, slažem se s time da treba uvesti reda u evidenciju o kako smo to prije zvali prebivalištu, apsolutno. I ukoliko se ne odlučimo da će se dozvoljavati uz dvostruka državljanstva i dvostruka prebivališta onda reda treba biti. Ali je zanimljivo zašto se zastupnici SDP-a i ove strane uvijek kad se o tome raspravlja sjete i uvijek spominju isključivo primjer Vinjanja i Drusine. Dakle, onog područja oko Imotskog, a baš nikada se ne sjete spomenuti područja oko Benkovca, na području Knina. Evo primjerice ja ću iznijeti podatak da Benkovac u popisu birača ima 16000 osoba, a u popisu stanovništva ih ima manje od 10000. Dakle, to je gotovo polovica, više od trećine manje. I kao što se zalažem za to da se sredi situacija tamo oko Imotskog jednako tako treba spominjati da i na drugim područjima imamo ovaj problem poglavito kod lokalnih izbora. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa kolegice Lovrin, uvijek se sjetimo toga zato što složit ćete se sa mnom brojke su doista impresivne pa onda su doista ostale i zapamćene. Ali da ne bi ispalo da je samo to slučaj ja ću vam reći slučaj sa područja Grada Velike Gorice s obzirom da je to bio i jedan od mojih pitanja na jednom od aktualnih Dakle, mi imamo naselje Gornja Lomnica na kojem je u popisu birača još i dan danas prijavljeno 20-tak osoba u ulici sa kućnim brojem koji uopće ne postoji. Ta ulica završava sa kućnim brojem 15, a 20-tak osoba je prijavljeno na kućnom broju 24a. a kućni broj 15 je zadnja kuća u toj ulici. Ili slučaj gdje je evo recimo na adresi i današnjeg zamjenika župana Zagrebačke županije koji ima prebivalište u Velikoj Gorici u stanu je prijavljeno 20-tak osoba. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeći za raspravu u ime Kluba zastupnika SDSS-a, kolega Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče ministra, poštovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Najprije mi dozvolite da podijelim jednu impresiju užitka slušanja dijela kolega koji razgovaraju o suhim dijelovima tijela ili onima koji bi možda trebali postati suhi i da ih samo podsjetim da nisu samo ruke te koje se mogu osušiti, nego da postoje i drugi dijelovi tijela koji mogu se osušiti ili atrofirati a da i kolega Boro ljudi nisu svjesni da su im atrofirali. Nadam se da ćete o tome više voditi računa kad se budete javljali za riječ. Što se tiče teme, najprije Benkovac. Kolegica Lovrin kaže da u Benkovcu, koji je zapostavljen za razliku od nekih drugih sredina ima više birača nego stanovnika. Da kolegice Lovrin, na žalost tako je i u Benkovcu i u Obrovcu i u brojnim drugim općinama i sredinama na područjima Zadarske županije, ali i Šibensko-kninske i Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke i Karlovačke i Požeško-slavonske i Bjelovarsko-bilogorske itd. Benkovac u tom pogledu na žalost nije posebna iznimka osim ako nije iznimka po činjenici što sam ja na tom području rođen i išao u školu, a vi dolazite iz Zadra koji je 20 i nešto kilometara zapadnije od istog tog Benkovca. Jasno je zašto u Benkovcu ima više birača nego stanovnika. Zato što su oni koji su nekada živjeli na području Benkovca nisu mogli vratiti nakon što su izbjegli, što su im kuće bile zauzete ili razorene sve dok ih nismo 2003., 2004., 2005. počeli vraćati ili počeli obnavljati. Dakle, razlozi nisu isti. U razlici koju se spominje, a sad mi dozvolite da govorim nešto o samoj stvari. Dakle, problem je u tome što mi imamo veći broj birača nego što imamo prema popisu birača imamo više birača nego što ih imamo prema popisu stanovništva. I to ne od jučer, ne ni od 2003., niti od 2007., niti od 2011. To je posljedica politike kakva je započeta 1991., 1992. i od 1992. godine kad smo počeli primjenjivati Zakon o državljanstvu ta politika je imala ovakve svoje konzekvence. Mi smo kolegice i kolege donijeli zakon koji smo više primjenjivali po načelu ius sanguinis negoli po načelu ius sole. Mi smo više primjenjivali po principu tko je pripadnik Hrvatskoga naroda negoli po principu tko živi na teritoriju Republike Hrvatske. Tako se dogodilo da oni koji su živjeli na teritoriju Republike Hrvatske nisu mogli dobiti državljanstvo, a oni koji su živjeli izvan teritorija Republike Hrvatske su dobili hrvatsko državljanstvo bez teškoća. I taj proces je trajao godinama. I kao posljedica toga smo dobili to da imamo ljude koji su upisani u hrvatsko državljanstvo, ali su upisani i u državljanstvo drugih država Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Australije, Kanade, SAD-a. To je bio dio tadašnje politike posebno bolan u odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tako se razumijevala državna politika i tako se to ostvarivalo u tumačenju Zakona o državljanstvu. Istovremeno, dakle je tekao upis ljudi koji su ulazili u hrvatsko državljanstvo. U razdoblju od 1993. do 2007. oko 5 stotina tisuća ljudi je upisano u hrvatsko državljanstvo. Prema evidenciji, prema podacima koje smo mi imali zato da bismo 2009. mogli nešto reći sa tim kada su nas neki stali optuživati da smo mi iz SDSS-a odgovorni da se nije usvojio Zakon o prebivalištu, odnosno o mogućnosti da se brišu ljudi koji su fiktivni upisani u hrvatski popis birača i fiktivno imaju prebivalište u RH. Među tih 500 tisuća nema pripadnika s područja Benkovca niti drugih sličnih općina nego su uglavnom ili pretežno ili jedino pripadnici hrvatskog naroda iz susjednih država ili iz drugih dijelova svijeta. Istovremeno u razdoblju od 2003. do 2007.,

Dakle, za više od 50 tisuća u samo 4 godine. Dakle, u razdoblju od 2002. do 2007. u hrvatsko državljanstvo je upisano oko 100 tisuća ljudi. Mahom ljudi iz BiH. Mi znamo i na kojim područjima, mi znamo i u kojim razdobljima i znamo i za koju svrhu, nažalost. I ako je potrebno možemo i o tome govoriti. Ali pretpostavljam da se nismo danas okupili zbog toga nego smo se okupili da donesemo zakon kojim ćemo to riješiti. Istovremeno u tom istom razdoblju od 2002. do 2007. iz hrvatskog državljanstva je brisano 50 tisuća ljudi. Znamo i sa kojih područja i znamo u kojim okolnostima. Dakle, moglo se brisati i po starom zakonu kad se je htjelo, ali cijeli problem je u tome da se htjelo nastaviti politiku upisivanja i nastavilo se tako da smo dobili paradoks da iz godine u godinu gubimo broj stanovnika, iz decenije u deceniju gubimo broj stanovnika, a dobivamo broj birača. Iz godine u godinu statistika pokazuje da nam broj stanovnika opada, a da nam broj birača raste. Pa nisu za to zaslužni oni iz Benkovca jer njihov broj se ne povećava ni u broju birača ni u broju stanovnika, nažalost, a niti oni koji ih predstavljaju. Jer njihova moć i njihov utjecaj su zanemarivi i u ovom Parlamentu i u ovoj državi. Ali ta stvar je dakle došla dotle da je potrebno da se to raščisti. E sad, kako? Dakle, mi smo se prije dosta godina suglasili da se to uradi. Mislim na Klub zastupnika SDSS-a. I suglasni smo da se I suglasni smo da se ovaj zakon donese. Imamo samo dvije sugestije u vezi sa prijedlogom koji je Vlada uputila Saboru. Prvi se tiče članka 10. stavka 2. koji regulira prijavu bilo trajnog bilo privremenog boravišta. Mi mislimo, gospodine zamjeniče ministra, a također i kolegice i kolege, mi mislimo da bi trebalo dati rok od 3 dana da ljudi mogu, odnosno da službena osoba unutar 3 radna dana može ustanoviti točnost podataka danih u podnesenoj prijavi. I drugi se tiče članka 12. stavak 6. o kojem je već kolega Lesar govorio govoreći o o osobama na privremenom radu u inozemstvu. Onaj dio koji se tiče osoba koje su obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja mi bismo samo predložili da taj stavak, stavak 6. glasi: "Dakle, ako su obuhvaćene programom povratka obnove ili stambenog zbrinjavanja izbjeglica i prognanika u RH." Na kraju bih dodao još jednu stvar, bez obzira na to što ja nisam bio zagovornik toga načela koje je primjenjivano od '92. godine na ovamo, dakle po principu mahom po načelu ius sanguinis, dakle po principu srodstva po krvi, ili srodstva po zamišljenoj krvi, etničkoj ili vjerskoj pripadnosti ja mislim da treba biti obziran prema sudbini tih ljudi. I bez obzira na to što, sad ne govorim o onima iz Benkovca iako tamo ima i jedna i druga kategorija, govorim uglavnom o ljudima koji su doseljeni ili naseljeni iz BiH ili drugih dijelova BiH. Tim ljudima treba dati priliku da mogu biti zaštićeni u svojem pravu. Oni ne moraju i ne smiju biti mačem ili potezom pera biti sankcionirani zbog toga što su se našli u okolnostima koje nisu sami kontrolirali nego u prilikama koje im je netko drugi pružio. I ja se nadam, gospodine zamjeniče, da ćete i u toj stvari kao i u drugim pitanjima donijeti adekvatna pravila postupanja u ovome kako ne bi bilo arbitrarnog ili kako ne bi bilo prijekoga razumijevanja cijele stvari, bez obzira o kome se radi. Jer Hrvatska nažalost ionako trpi od gubitka stanovništva i ne izgleda i nema izgleda niti pretpostavki da ih ja ovoga trenutka vidim da ih se može stvoriti bilo brzo, bilo lako, bilo na duge staze. I iz toga razloga mi podržavamo da se ovaj zakon donese, da se uvede reda u popis stanovništva, jer to što se može vidjeti u pograničnim područjima Imotskoga ili nekog drugog to se može vidjeti i u Vukovarskoj ulici u Zagrebu. Na pojedinim brojevima imate po 7, 8 obitelji prijavljenih samo na jednom stanu. Dakle, nije u pitanju samo jedna lokacija ili druga. Tako je nažalost na mnogim mjestima. To treba razriješiti. Ima ljudi kojima to nije nužno, ima ljudi kojima to nije pitanje izbora nego naprosto pitanje koristi ili pitanje drugih oportunosti kojima se služe. Iz toga razloga dakle podržat ćemo ovaj prijedlog zakona. Predlažemo ove dvije izmjene i predlažemo ako je moguće da se donese ne ako je moguće nego smatramo da neophodno da se donese pravilnik da se donesu naputci, podzakonski provedbeni akti koji će slijediti duh zakona, poštovati Ustav, garantirano pravo o slobodi kretanja, biranje boravišta i na taj način omogućiti ljudima da prema svojoj volji a ne prema administrativnoj volji bilo koga mogu odabrati trajno mjesto boravišta ili privremenoga boravišta. Hvala vama. Na vaše izlaganje imamo tri replike. Prvi se javio zastupnik Boro Grubišić. Izvolite kolega. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Pupovac, vi ste pokasno upali ovdje u dvoranu i pomalo krivo shvatili ili pak zlonamjerno moju parafrazu na izjavu gospodina Milanovića, a znate već koju, dakle dabogda mu se osušila ruka ako Slavoniju zapusti, a mi smo raspravljali o trošarinama. Vidite da niste bili ovdje kada je rasprava o trošarinama pa sada na to na moju raspravu u kojoj sam ukazao nepovoljne promjene Zakona o trošarinama dakle nepovoljne za Slavoniju u tom smislu sam parafrazirao i citirao gospodina Milanovića upotrijebivši pri tome samo umjesto sušenja latinske riječi hipotrofija i atrofija. Prema tome čudi me ovakav izljev žuči u svezi toga. No da pređemo zapravo na pravu repliku. Ja nisam znao evo vi ste sami rekli odnosno SDSS optuživali, pa eto vi i Vatikan zajedno spriječiste Zakon o prebivalištu pa mi nije jasna ta sprega koju ste vi uspjeli sa vašim koalicijskim partnerom HDZ-om ne donijeti ovaj zakon i da je u tom vremenu dakle 2002.-2007.godina a bili ste imali ste potpredsjednika Vlade dakle mogli ste zapriječiti taj porast upisanih ljudi od 100 tisuća u periodu od 5, 6 godina i opet brisanja 50 tisuća ali eto niste. E sada što je tu istina a što nije teško je to odgonetnuti. Sami ste rekli citiram "Da je kada se govori o Benkovcima popis stanovništva pokazao da je tamo prema popisu 10 tisuća stanovnika, a 16 tisuća birača koji su nekada živjeli na tom području",

Kada smo već kod ovih termina kao što je atrofija dodat ću tome termin amnezija. Dakle može biti da vi imate pravo na atrofiju a može biti da imate pravo na amneziju, ali ja si to pravo neću dati i ja dobro znam tko je i koliko godina upravljao tom nesretnom Slavonijom i kome bi se zapravo ruka trebala osušiti i tko je bio taj autentični HDZ koji je upravljao tom Slavonijom i koji ju je doveo do tamo i koji sada nama prodaje maglu o tome da bi se nekome trebala ruka osušiti. Zar niste to bili vi? Zar niste vi bili taj autentični HDZ? Zar niste vi bili ti koji ste tu Slavoniju doveli tamo gdje ste je doveli pa je sada hoćete popravljati optužujući druge? Naravno da to možete ali ne možete nas dovesti u situaciju da nam kažete da se toga ne sjećamo. Sjećamo se jako dobro. **Batinić, Milorad

spomenula sam Benkovac isključivo zbog želje za objektivnošću. Ne znam zašto ona vas toliko smeta jer se uporno mjesecima kada se dva puta raspravljalo o onom zakonu uvijek su se s ove strane spominjali ti nesretni Vinjani. Nikad se nitko nije sjetio da taj problem isti imamo i na području Benkovca i Knina. Pa vi to dobro znate pa ste i vi mogli spomenuti. Rekli su da su razlozi bili različiti. Nisu različiti. Jer i ovi Hrvati dakle da se razumijemo i da bude jasno u Benkovcu i Kninu radi se o građanima srpske nacionalnosti koji su hrvatski državljani. U slučaju Vinjana se radi o Hrvatima iz BiH i ti Hrvati iz BiH poglavito iz Bosanske posavine su mahom došli u Hrvatsku zbog srpske agresije na BiH i bili su izbjeglice i prognani. Sve oni bi se možda vratili kada bi se mogli vratiti u tu Bosansku posavinu ali zbog toga što tamo nema nikakvog programa obnove za Hrvate onda se oni nemaju kuda i ne mogu vratiti. Što se tiče programa obnove u Hrvatskoj i vi sami ste u tome sudjelovali znate kolike su kuće obnovljene, što je sve hrvatska Vlada i Hrvatska država učinila za to ali mnoge od tih kuća i danas stoje prazne i nisu se naselili. Sociološki je to razumljivo, ljudi odu u drugu sredinu, osnuju obitelji, zaposle se itd. ali razlozi su vrlo, vrlo slični i ja sam se samo zalagala za jednak pristup prema svim tim ljudima. Vi ste tu rekli da su da su dobivali lako državljanstvo neki koji nisu bili u Hrvatskoj, a neki koji su u Hrvatskoj do toga državljanstva nisu mogli doći. Vjerojatno ste mislili na građane srpske nacionalnosti koji nisu mogli dobiti hrvatsko državljanstvo. Ja recimo imam različita iskustva. Osobno znam slučajeve gdje su Hrvati iz Crne Gore dolazili preko Mađarske u Hrvatsku sa vizom jer nisu mogli doći do hrvatske putovnice Srbi su koji su bili građani RH dobivali te putovnice. I nije mala moć građana građana srpske nacionalnosti na tim područjima Knina i Benkovca jer upravo temeljem broja u popisu birača oni ostvaruju svoja prava na broj predstavnika u predstavničkim tijelima

Kolegice zastupnice Lovrin, prognanih Hrvata iz Posavine mi je žao koliko i prognanih Srba iz Sjeverne Dalmacije, a isto tako da vam kažem da proaktivne politike za povratak tih ljudi bilo na područje Posavine bilo na područje Banjalučke krajine nažalost nema. Da ima možda bi onda bilo više obnovljenih kuća. Ali mnogi su došli pa su im rekli to su vaše kuće, na kuće koje nisu bile njihove na području Korduna na području tog istog Benkovca. Ti koji su im to rekli napravili su nepravdu prema njima i prema onima čije su te kuće. I ja nisam tu da raspirujem ta sjećanja, a nisam tu ni zato da spriječim da se ovaj zakon donese nego sam činio sve da se donese. Ali kolegice Lovrin, ako vama na području Benkovca i zadarskog zaleđa ne nedostaju ljudi koji su domicilni i bez kojih ta zemlja neće biti ono što je bila i ne može biti ono što je bila i nije ono što je bila i zato je zapuštena, neobrađena i zato ne živi osim vašega Zadra, ne živi ni Obrovac ni Benkovac ni Polača ni …/Ne razumije se./…. Ne žive, zato što nema onih koji bi im mogli udahnuti život sa onima koji su tamo doseljeni. Ja svoj posao razumijem da se time bavim, ja svoj posao razumijem da pomognem da se to dogodi, a ne da nastavim politiku kakva se vodila sve do nedavno, a to je da ti ljudi ne mogu živjeti tamo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolega. Vrijeme. Imamo još zadnju repliku. Kolega Ante Babić, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Gospodine Pupovac, vi ste izjavili sada u vašem ekspozeu da vi znate za 100 tisuća ljudi iz BiH koji su upisani u hrvatsko državljanstvo iz BiH. Ja ne znam zbog čega, a pretpostavljam ako aludirate da je to zbog izbora. Ja ću vas podsjetiti na zadnjim lokalnim izborima konkretno u mojoj općini nitko, ama baš nitko iz BiH nije glasovao, mi smo pogranična općina. No taj upis u državljanstvo po važećim zakonima košta vremena i novca. Reći ću vam. Za razliku od Hrvatske Srbija po ovom zakonu o dijasporu i Srbima u regionu ovo ljeto je recimo dolazila srpska konzulica iz Rijeke i molila je ljude da se besplatno upišu u srpsko državljanstvo, odnosno tješnju suradnju sa maticom Srbijom Što se tiče Srba u Imotskoj krajini vi znate jako dobro da je taj suživot dobar i da nema tu nekih većih problema. Ono što me posebno vrijeđalo i danas u raspravi, žao mi je što nisam slušao prethodnu kolegicu, a govorilo se o Vinjanu, odnosno o Vrgorcu. Tu se digla jedna velika pompa medijska koja nema svoju osnovu jer to jednostavno nije dobro. Nije dobro zbog toga što to nije točno jer su tada veliki broj općina na području Imotskoga i Vrgorca nisu imali imenovane ulice niti kućne brojeve pa se događalo i to vjerojatno zbog toga. U to ne sumnjam. Ali Hrvatska država sigurno, sigurno je morala skrbiti o svakom Hrvatu od Novog Zelanda do Kanade, od Norveške do Južne Afrike, a posebice o Hrvatima u BiH zapravo što je naša ustavna obveza. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku, kolega Pupovac izvolite. Ja se s vama poštovani kolega slažem. Ja također mislim da su Hrvati iz BiH protrpili mnogo i propatili mnogo, što zbog ratnih okolnosti što zbog politika koje su ih u to ratno razdoblje i poratno razdoblje vodili. Ja razumijem da među njima nema velikoga interesa za izbore u Hrvatskoj više kao što je bilo i da na njih ne treba bacati omrazu i stigmu zbog toga što su se našli u popisu birača u Hrvatskoj. To sam rekao i u svojem završnom izlaganju i bio bih protiv toga kada bi se bilo koja vrsta omraze ili loših stavova prema njima usmjeravala. Nisu zavrijedili to, nisu oni bili akteri, oni su bili samo oni s kojima su akteri raspolagali u tim okolnostima i zato s njima treba obzirno postupati i dati im priliku da nakon donošenja ovoga zakona mogu odlučiti onako kako je njihov interes i kako je njihovo pravo. I u tom smislu u meni nećete imati onoga koji će razumjeti da su ti ljudi uzeli nešto na što nisu imali pravo. Dobili su tu priliku, tu priliku im je netko dao. Ono što sada treba samo napraviti jeste da se stvari raščiste, da nema mrtvih duša, da ne može nitko manipulirati time. je bila jedna logika, logika jedne politike. Od 2003. godine je bila druga logika, ne jedne politike nego jednog biračkog interesa. I da se oko toga razumijemo. Nisu oni upisivani od 2002. do 2007. zbog toga što je netko slijedio logiku kakvu je imao predsjednik Tuđman nego zbog toga što je htio imati kontrolu nad biračkim popisom i zbog toga se to dogodilo i to je kompromitiralo cijelu stvar.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Već su ispred klubova govorili drugi kolege i mislim da je opća suglasnost da svi mislimo, vjerujemo i hoćemo da se mijenja Zakon o prebivalištu ili kako se sad zove Zakon o boravištu zbog problema koje je on u praksi donio, zbog utjecaja na ostale propise, zakone koji su s njim u vezi i zbog toga što on posredno daje mogućnost stjecanja nekih prava koja bi trebalo preciznije i točnije regulirati. I mi se slažemo i mi smo i predlagali da se Zakon o prebivalištu mijenja, da se osuvremeni i da se riješi svih onih problema,komplikacija koje je donosio i zbog kojih evo i danas slušamo izražene su velike sumnje u adekvatan rad i državnih tijela pa onda svih onih koja su na neki način svoje službene evidencije vezale uz evidenciju o prebivalištu. Ono što mi ispred kluba HDZ-a pak mislimo da nije dobro, mislimo da nije dobro ovaj zakon mijenjati na predloženi način. Predloženi način kao prvo mijenja naziv zakona i Zakon o prebivalištu i boravištu mijenja u Zakon o boravištu, potpuno briše prebivalište kao institut. Pretpostavljamo, jer nemamo obrazloženje druge vrste, da se predlagatelj vodio odlukom Ustavnog suda jer je ovaj zakon već podlijegao i ocjeni ustavnosti pa je Ustavni sud u svojoj odluci, dozvolite mi samo da to citiram rekao u ocjeni ustavnosti da sud prvo naglašava da Ustav ne poznaje termin prebivalište već samo boravište, stoga pod ustavni termin boravište treba podvesti i zakonski termin prebivalište u značenju trajnog boravišta u mjestu u kojem građanin ima namjeru trajno živjeti itd. To je sve potpuno točno osim činjenice da je predlagatelj izgubio iz vida izmjene našega Ustava kojeg sada nakon zadnjih izmjena u članku 45. uvodi pojam prebivališta čak u nekoliko stavaka tog članka govori se o prebivalištu i o pravima koja građani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ili izvan nje imaju s obzirom na mogućnost glasovanja na parlamentarnim i predsjedničkim izborima. Stoga nam se čini, a s obzirom i na pravnu teoriju koja poznaje pojmove prebivališta i boravišta da je krajnje neprikladno sada mijenjati termin prebivalište u trajno boravište, a onda umjesto boravišta dosadašnjeg uvoditi termin privremenog boravišta. Kada ste se već i odlučili na takve izmjene zakona, ako ne prihvaćate primjedbe dobronamjerne da nema više razloga da izbacite prebivalište kao institut institut iz ovog zakona onda ste barem trebali dosljedno provesti te izmjene, pa ako ste u članku 2. govorili o definiciji trajnog boravišta onda ste i pod stavkom 2. privremeno boravište morali drugačije Jer ako više ne postoji potrebna volja da se prebiva na određenom području da bi zbog tog nešto bilo prebivalište onda ne može ni nedostatak te volje biti ono što će uređivati pojam pojam privremenog boravišta nego morate naći neki drugi argument ili razlog kako biste definirali taj drugi institut. u svakom slučaju mislimo evo i zbog ovih argumenata koje smo iznijeli da nije bilo razloga mijenjati Zakon o prebivalištu i mijenjati institut prebivališta, prevodit ga u trajno boravište posebno s obzirom na činjenicu a to u prijelaznim odredbama imate naznačeno da je prebivalište institut u mnogim zakonima, da će dovesti do zabune i u pravnom prometu i u korištenju određenih prava s obzirom na mijenjanje ovih termina. Ono što je rečeno u raspravi nekih kolega, a ja mislim da moram reći zbog hrvatske javnosti jer me je to povrijedilo pri pripremi za ovo izlaganje je činjenica da je ovdje konstatirano kako je jedna politika od 1992. godine diktirala pitanje državljanstva, pitanje boravišta, pa onda popisa birača i kako se ta politika s vremenom mijenjala i sada se nalazi recimo tako više argumenata za podržati izmjene, odnosno nove smjerove u politici. Zato želim napomenuti da je zakon koji se danas mijenja zakon iz 1991. godine, zakon koji je Republika Hrvatska u svom osamostaljenju preuzela od bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i zakon koji je i tada kreirao probleme probleme i nesrazmjer između broja birača i broja stanovnika samo tada to nije bilo politički toliko bitno da bi se o tome svakodnevno razgovaralo. A poznata je stvar i svi znamo da statistički u svim regijama ili na razini cijele države 25% stanovnika uprosječeno ima više nego što ima birača. I nije istina da je politika neke 1992., treće ili pete diktirala kako će izgledati popisi birača. Ja ću vam reći samo jedan klasičan primjer koji još uvijek postoji u našim popisima birača. Ako je neka osoba '65. godine odselila iz Republike Hrvatske u Australiju, a najčešće ili gotovo u pravilu nije se odjavila u svojoj policijskoj upravi i od 1965. do danas živi u Australiji ona se još uvijek nalazi i s prebivalištem na adresi na kojoj je bila do '65. godine i u popisu birača za tu izbornu jedinicu. Prema tome, problemi koji su nastali su problemi stari 50 ili 60 godina zbog lošeg zakona, jer niste mogli po službenoj dužnosti brisati nikoga iz prebivališta, pa time ni iz popisa birača. osnovni problem. Taj se problem samo multiplicirao s godinama kako su one protjecale. I to je problem koji se može riješiti, ali vjerujemo ne na način kako je predložila Vlada. u nekoliko odredbi gdje se govori o tome što morate pridonijeti kao dokumentaciju da biste prijavili sad ovaj novi institut trajnog boravišta 14 osnovnih podataka koje morate dati, koji su vam navedeni u članku 9. Nakon toga imate stavak 2. istog članka koji kaže: "Beskućnici kod prijave adrese za kontakt." Osim podataka iz stavka 1. Ovog članka daju nadležnom tijelu podatke o adresi za kontakt i imenu i prezimenu fizičke osobe ili nazivu i sjedištu pravne osobe kod koje prijavljuju adresu za kontakt, te njihovu suglasnost ili broj poštanskog pretinca. Ako pažljivo čitate ovaj članak, to znači da za razliku od onih koji nisu beskućnici, beskućnici moraju prijaviti sve što i ostali koji imaju, adresu stanovanja i još adresu za kontakt za kontakt na kojoj ih se može naći. To je prilično složit ćete se besmislena odredba. I umjesto da je uopće logična i potaknula mogućnost jednostavnog prijavljivanja za one koji nemaju nikakve adrese ona je njima to dodatno zakomplicirala. Ono što je vjerojatno ključno pitanje izmjena i ovog zakona, a taj će zakon imati posljedice i na Zakon o popisima birača a i na ostala socijalna prava koja stječete sa osnova prebivališta ili kako se sad zove trajnog trajnog boravišta to je članak 12. i mogućnost da se po službenoj dužnosti iz prebivališta, odnosno trajnog boravišta briše osoba za koju se utvrdi da tamo ne prebiva. od tog pravila da policija ima pravo izbrisati osobu za koju utvrdi da ne boravi na određenoj adresi postoje dvije iznimke. Jedna je na privremenom radu u školovanju u inozemstvu i one koje su obuhvaćene, osobe obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj. Naše pitanje glasi, a zašto samo oni i da li s obzirom na načela i članke Ustava koja garantiraju jednakost svih građana pred zakonom zašto postoje samo ove dvije kategorije za koje ne vrijedi inače univerzalno pravo da ih se po službenoj dužnosti briše iz prebivališta. Mi mislimo stoga da će taj zakon ponovno trpiti od kontrole ustavnosti, a u prošlosti je proglašen članak neustavnim koji je sprječavao, odnosno kršio slobode kretanja i biranja boravišta osoba na koje se ticao Zakon o prebivalištu. Ta zamka nije izbjegnuta ni vašim prijedlogom zakona. Vi ponovno govorite o stalnom nastanjenju, a adresi na kojoj se morate nalaziti nalaziti i prijaviti, a ona vam je u suprotnosti sa Ustavom zagarantiranim pravom slobode kretanja i biranja boravišta. Prema tome čak i da sve ovo drugo ne postoji postojat će ponovno isti razlog zbog kojeg je već jednom jedan od članaka ovog zakona proglašen neustavnima moguće je da se to ponovno dogodi. Prema tome sve ovo što smo iznijeli kao primjedbe pokušali smo i kroz saborske odbore sugerirati da umjesto prvog čitanja ovog zakona ovaj zakon ide sukladno odredbama Poslovnika u prethodnu raspravu. Da u prethodnoj raspravi ono što imamo pravo i mogućnost zatražimo mišljenje određenih institucija, udruga kojih se to tiče da oni daju svoje prijedloge i vide kako ovaj zakon učiniti prihvatljivim svim grupama, a ne da favoriziramo određene grupe ljudi, pojedine skupine, čak i one koji ne samo ovdje se govorilo o tome da smo na nesreću primali ljude u hrvatsko državljanstvo, vjerujem da je to stvarno lapsus i ne vjerujem da smo nesrećom bilo koga primili u hrvatsko državljanstvo i da će svi oni imati jednaka prava i na zadržavanje svog prebivališta i boravišta i na jednaki tretman pred zakonom. Ovaj zakon neće osigurati jednak tretman svim hrvatskim građanima i stoga mislimo da bi bilo uputnije umjesto prvog čitanja uputiti ovaj zakon u prethodnu raspravu pa kad prikupimo sva mišljenja zbog kratkoće vremena morali smo ilustrirati samo neke od problema koje donosi ovaj zakon. Netko je govorio i o Hrvatima iz BiH i o onima koji su prijavljeni na adresama što je u krajnjoj liniji beznačajno s obzirom na broj. A samo za ilustraciju da svima bude jasno osim svih onih mjesta mjesta o kojima se govorilo da je problem adresa to nije problem samo ovoga zakona jer recimo s adresama smo imali problem i u gradu Hvaru. U gradu Hvaru, općinska, odnosno gradska vlast nije riješila pitanje ulica i kućnih brojeva pa stoga i problem adresa ljudi koji žive u Hvaru još uvijek postoji, a ne možete ih svrstati nadam se niti zlonamjerno niti dobronamjerno u bilo koju od ovih kategorija, a pojavit će vam se problem u svakim idućim izborima jer će svi biti u gradu Hvaru sa ukupnim brojem bez određene adrese i kućnog broja. Stoga predlažemo još jednom da Vlada dobro razmisli s obzirom na posljedice koje ovaj zakon može izazvati da umjesto prvog čitanja odustane od prvog čitanja, da zakon u prethodnu raspravu i da tek kad prikupi mišljenja relevantnih grupa i institucija odluči s kakvim tekstom zakona će se pojaviti pred Parlamentom. Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo prijavljene dvije replike. Prva replika je poštovanog zastupnika Branka Vukšića. Izvolite poštovani zastupniče. **Vukšić, Branko (Hrvatski Iskreno da kažem s većim dijelom rasprave gospodina Mlakara se slažem, ali nisam jednu rečenicu razumio pa ako mi je može u replici pojasniti. Rečenica glasi: "I mi smo predlagali da se zakon promjeni." Evo, to mi nije jasna rečenica. Što to znači mi smo? Jeste vi bili 8 godina opozicija pa vam netko nije dao ili ste bili vlast pa su vas spriječile strane sile? Što znači točno rečenica, evo ja bih molio.

Hvala lijepa na pitanju. Vlada u kojoj sam bio ministar, a nažalost nisam bio 8 godina ili na sreću nego samo 2,5 predlagala je zakon. Govorio je gospodin Lesar da je bio u prvom čitanju. Taj zakon nije nikad dobio potrebnu većinu u Parlamentu da bismo ga izglasali. Hvala lijepa. I druga replika, poštovanog zastupnika Damira Rimca. Izvolite poštovani Kolega Mlakar nisam imao namjeru replicirati no međutim pokušao sam pisati, vi ste se uhvatili u svojoj raspravi najviše terminoloških razlika da li trajno boravište, privremeno boravište. Vjerujte mi ili je bolje bilo prebivalište i boravište. Tvrdim odgovorno 95% građana RH ne razlikuje terminološki prebivalište od boravišta. Ovo je bolje. Terminološki je jasnije razgraničeno trajno boravište i privremeno boravište. Nadalje, u svojoj raspravi ste se spomenuli na loš zakon iz SFRJ koliko sam uspio nabrojati dva puta. Postavljam pitanje, slažem se s opservacijom kolega laburista, tko vam je branio da taj zakon ne promijenite? Jeste li imali probleme? S druge strane ukazao bih i na demografske nelogičnosti i to konkretno na jednom vrlo bitnom primjeru jedinice lokalne samouprave kao što su grad Vinkovci gdje imate upisanih 35 tisuća birača, što je nemoguće. Po tome znači da imate 10% stanovništva manje od 18 godina ili od stanovništva koje nije punoljetno. To zaista nema logičnosti. Dakle, s ovim ispravkama će se korigirati i demografske anomalije koje postoje, koje su naravno u statističkim izvješćima prikazane i u svakom slučaju riješit će se preveliki upisani broj birača koji postoji i koji naravno nije logičan jer citiram rekli ste da je negdje oko 25% više stanovnika upisano u biračke spiskove nego što ih ima. Evo, ispravite me. Odgovor na repliku, statistički u svakoj državi u prosjeku je 25% više stanovnika nego što ima birača, ako ste pratili. Drugo, ne znam što je vama zgodnije kad ste već replicirali i postavili toliki broj pitanja, da li je vama logičnije da se nešto zove trajno boravište i privremeno boravište ili da se zove prebivalište i boravište ja u vašu logiku neću zadirati. Ja sam vam rekao da pravna teorija poznaje ne od jučer nego zadnjih 70 godina pojam prebivališta Za boravište ta volja nije bila niti presudna niti bitna bila je bitna samo činjenica da se negdje nalazite. I zato sam rekao u ovom zakonu ako ta volja više nije odlučujući element za trajno boravište onda ni nedostatak volje ne može biti element za privremeno boravište, onda tu volju izbacite van pa recite trajno boravi zato što će ne znam ostvarivati svoja socijalna, kulturna, profesionalna prava a za privremeno boravište nađite neku drugu definiciju koja ima smisla jer je definicija privremenog boravišta iskalkulirana iz nekadašnje definicije prebivališta koju ste izbacili iz zakona odnosno predlagatelj ne vi osobno. I nisam čuo treće pitanje. Imali ste još nešto. … /Upadica se ne razumije./ … Onda dobro. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Idemo sa raspravom dalje. U ime kluba HNS-a poštovana zastupnica Nada Turina Đurić. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom. Poštovane kolegice i kolege. u HNS-u bi rekli konačno smo došli do prijedloga zakona koji vrlo kvalitetno tretira prema našem sudu ovu problematiku i ništa ne bi imali protiv s obzirom na situaciju koju imamo u ovim evidencijama odnosno ovim ogromnim razlikama između popisa stanovništva i popisa birača a i evidencije o prebivalištu odnosno o povremenom boravištu kako sada po našem novom prijedlogu ide prijedlog zakona, da se to konačno razriješi, da konačno uvedemo red red u ove popise. Naime mi kao liberalna pozicija u ovom Saboru naravno se zalažemo prije svega za temeljna prava svakog pojedinca, a ta temeljna prava naravno uključuju i pravo na odabir boravišta što je zagarantirano Ustavom RH a isto tako i slobodu kretanja pojedinca kao i ukupno sve ostale ljudske slobode i prava koje tretira i naš Ustav. Međutim ono što kod nas često i nažalost se događalo u prijedlozima pojedinih zakona pa i u ovom zakonu koji je sada na snazi a to je da se pravo zloupotrebljavalo. Znači jedno je pravo a drugo je nešto što se zove varanje države odnosno zlouporaba onoga što zakon odnosno što Ustav daje pojedincu kao šansu kao slobodu kao pravo. Ovo pitanje je u svim raspravama koje su bile unatrag petnaestak godina možda i više bilo uglavnom ispolitizirano kao što vidimo i danas je u Saboru ovo pitanje isključivo upotrjebljeno u te politikantske ja bih rekla svrhe odnosno na način gdje se istupa sa više strana kako bi se udarilo na emocije pojedinca odnosno pripadnika pojedinih nacionalnih grupacija Hrvata prije svega u dijaspori a onda naravno i nekih nacionalnih manjina kako bi se ta biračka tijela homogenizirala na način da podržavaju određenu političku opciju. To je HNS-u apsolutno neprihvatljivo na takav način diskutirati o ovoj temi. Ova tema je prije svega za nas ekonomska tema, gospodarska tema, ovo je socijalna tema, ovo je kulturna tema, ovo je civilizacijski doseg a ne pitanje prebrojavanja krvnih zrnaca, neki koji žive malo preko granice na nekom području izvan RH. Ja osobno dolazim iz kraja i to mi je palo na pamet kada sam slušala ove diskusije gdje mi nemamo problema u popisu birača vezano uz prijavljivanje osoba koji su državljani žive izvan naših granica naših granica a koji imaju prijavljeno boravište na području RH istovremeno imaju pravo glasa, ali imamo jedan drugi problem. negdje se dolazi do zlouporabe naših građana koji žive na području RH koji su prijavljeni kao stalnim boravištem na području jedinca lokalne samouprave na prostoru iz kojeg ja dolazim a to je prostor Primorsko-goranske županije pa imate slučajeve da recimo kod nas upravo temeljem zlouporabe ovog zakona se ljudi prijavljuju kako bi izbjegli obaveze prema državi. Da ne govorimo o tome da nakon svakih izbora sve naše građane optužujemo da su nedovoljno nedovoljno agilni kod pristupanja na vlasnička mjesta odnosno na izbore i da su poražavajući iz godine u godinu doduše sve lošiji ali poražavajući rezultati izlaska na izbore između ostalog iz razloga što većina prijavljenih stalno prijavljenih na tim prostorima u stvarnosti ne živi na ti prostorima. Mi donosimo cijeli niz važnih odluka na lokalnoj razini na regionalnoj razini pa i na državnoj razini u socijalnoj politici, u kulturnoj politici, u zdravstvenoj politici, pravima koje dajemo stalno prijavljenim građanima upravo temeljem ovih podataka o prebivalištu. Pa onda u nekim jedinicama lokalne samouprave upravo temeljem toga što su ljudi stalno prijavljeni na njihovim prostorima velikim prostorima vikend naselja gdje je potrebno onda graditi cestovnu infrastrukturu, odvodnju, dovodnju vode, znači cijeli niz problema nekakvih troškova oko toga što su ti podaci ustvari potpuni falsifikat i što se ta kategorija prebivališta zloupotrebljavala. Zloupotrebljavala se na još nekim mjestima. Recimo imate ako ste stalno prijavljeni na otoku Krku besplatnu mostarinu, ako ste naravno prijavljeni na otoku Rabu ili Lošinju imate posebne povlastice za vožnju trajektom, ne plaćate naravno porez na vikendicu jer to nije vikendica tamo gdje ste nego vam je prijavljeno kao stalno prebivalište odnosno vaša obiteljska kuća. Ja se stvarno nadam da ćemo, mislim da je najprije to jako hitno, bi bila hitna stvar i mislimo mi u HNS-u da je ovo moglo slobodno ići i u hitni postupak, da smo se dosta naraspravljali, a bila sam šokirana prisustvujući na sastanku Odbora za pravosuđe izjavom jednog kolege koji nam je sasvim jasno rekao tko je lobirao za stopiranje ovog zakona u vrijeme vlasti HDZ-a. Bila sam uistinu šokirana, neću ponavljati, mislim da je kolega Grbin nešto rekao o tome. Znači postojala je volja, ali očito da nama u ovoj državi netko drugi pokušava kreirati našu sudbinu. Mislim da s ovim prijedlogom zakona konačno preuzimamo neke važne poluge s kojima ćemo rješavat vrlo važna pitanja za naše građane, konačno doći do nekih trajnih, kvalitetnih rješenja i u tom smislu će HNS u prvom čitanju podržati prijedlog ovoga zakona. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovana zastupnice. Imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovani zastupnik Ante Babić i replika. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Evo kolegica Turina-Đurić je rekla da ovaj zakon za vas je i zakon, gospodarski zakon, civilizacijski iskorak i tako pa ću reći nešto vama i gospodinu ministru Bauku. To bi trebali znati da veliki broj Hrvata u putovnicu izvan Hrvatske mora unijeti svoje prebivalište. Radi se o deviznim doznaka koje čine 3,7% BDP-a Republike Hrvatske. Razmišljate li o tome što će učiniti BiH Hrvati ili što će se dogoditi ukoliko budu morali, a morat će povući svoju štednju iz Republike Hrvatske, a oni tu štednju sada drže u Republici Hrvatskoj. Hvala. Idemo sa sljedećom raspravom u ime kluba HSU-a i poštovani zastupnik Željko Šemper. Hvala gospodine potpredsjedniče. Zamjeniče, kolegice i kolege. Čitajući ovaj Prijedlog zakona o boravištu građana moram izrazit zadovoljstvo što će njegovom primjenom konačno riješit dosta problema. Da bi on funkcionirao kako svi očekujemo potrebna je određena disciplina građana kao i nadzor određenih institucija. Često smo čitali, osobito u crnim kronikama, kako se neka osoba ne može naći na prijavljenoj adresi ili kako joj se ne može uručit poziv za sud. Bio je to problem za policiju, za sudstvo, ali i za poštare. U dosadašnjem Zakonu o prebivalištu i boravištu građana neke odredbe nisu bile u skladu s Ustavom pa su 2000. i ukinute. Zakonom nije bila predviđena mogućnost odjave prebivališta osobe bez njezina osobnog zahtjeva, a bilo je i dosta slučajeva da su osobe prijavljene na adresi na kojoj ne stanuju, da čak imaju i dokumente s adresom na kojoj ne stanuju, ali ostvaruju svoja prava, zdravstvenu zaštitu ili osiguranu socijalnu skrb. Poseban problem predstavljaju popisi birača gdje se na jednoj adresi pronalazilo čak i do 100 osoba, često iz susjednih država. Od takvih makinacija korist su imali takvi građani koji su bili primatelji socijalne pomoći, rodiljnih naknada, mirovina i ostalih beneficija. S obzirom da do sada nije bilo baš nikakve volje za sređivanje problema boravišta kao i problema popisa birača ocjena je da je to dosad nekome odgovaralo. Nije vjerojatno ni u jednoj državi na svijetu zabilježen slučaj da birački popis ima znatno više potencijalnih birača nego što država ima stanovnika ili da se u njima nalaze čak i pokojnici. A rijetkih pokojnika je bilo i na platnim listama HZMO-a. Građani koji nisu prijavljivali promjene vezane za prebivalište ili boravište činili su prekršaj koji nije mogao biti sankcioniran jer su bili na nepoznatoj adresi. Sada se uvode pojmovi trajnog i privremenog boravišta, koji pojam se koristi i u Ustavu Republike Hrvatske. Uz pisanu izjavu građanima da se nastanio na određenom mjestu, na određenoj adresi postoji obveza osoba koje pružaju usluge smještaja da nadležnom tijelu prijavi boravište osoba kojima pružaju usluge smještaja duže od tri mjeseca. Valjda će dosta visoke kazne za prekršitelje, kako građane tako i osobe koje pružaju usluge smještaja biti dovoljan motiv da se ovaj zakon provodi i da se riješe problemi boravišta i popisa birača. U zakonu ima i nejasnoće, ali imam i osobno preporuka. U članku 3. stavak 5. nije jasno koliko dugo osoba može boravit u inozemstvu, a da i dalje zadrži trajni boravak u Republici Hrvatskoj. Možda je bilo potrebno propisati nakon kojeg roka tj. nakon koliko godina kontinuiranog privremenog boravka u inozemstvu osobi prestaje trajni boravak u Republici Hrvatskoj. Postavlja se i pitanje može li biti zloupotrebe suglasnosti stanodavca kada ispostavlja prijavu za svojeg stanara ili više njih. Možda bi stanodavac trebao priložiti vlasnički list nekretnine i tako smanjiti broj provjera od strane policijskih djelatnika. Bilo bi dobro da se ažurni podaci o evidenciji trajnog boravišta koriste ne samo u popisima birača već i u svim drugim tijelima koja vode registre kao što su HZZO, HZMO, Porezna uprava i ostali korisnici. Vrijeme je da se konačno iskoriste informatičke mogućnosti i jednom unesen podatak koristi gdje god je on potreban. Zbog svega dobrog što se rješava ovim zakonom HSU će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sljedeći u ime kluba HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo kolega maloprije je govorio o tome da se putem informatičkih sredstava i svega onoga što smo uveli u Republici Hrvatskoj u informatizaciji javne uprave može iskoristiti u svrhu, dakle u svrhu preciznih podataka, dobivanja preciznih podataka u svezi broja neću reći stanovnika jer to je izvršio popis stanovnika Državni zavod za statistiku. Ali postoje i drugi instrumenti kojima se može utvrditi broj, a evo ovo je ono što je najvažnije i što se ovdje najviše spominje to je broj birača u Republici Hrvatskoj. Pa evo, jedan od primjera koje smo naveli u, danas smo imali sjednicu Odbora za Hrvate izvan Hrvatske i jedan od takvih podataka je OIB. Kada sam usporedio broj onih koji posjeduju osobni identifikacijski broj ili OIB onih koji su, dakle imaju kako god vi hoćete reći prebivalište ili stalno boravište možda da nađemo nekakvu sintagmu, nekakvo priboravište pa da budu zadovoljni i oni koji su za prebivalište i oni koji su za boravište. Dakle, iznašlo se da je manje 218000, dakle reklo bi se da se može izbrisati 218000 osoba putem osoba. Dakle, nema ih 218000. Nemaju OIB. To znači da ne ostvaruju nikakve transakcije financijske, bankovne, bilo kakve u Republici Hrvatskoj. Dakle, oni nisu u Republici Hrvatskoj, reklo bi se naizgled tako. To je jedan od segmenata. I sada u samom početku ove rasprave bilo je riječi da je ovo treća sreća. Nije treća sreća ili pak se može postaviti pitanje za koga je to sreća. Nije baš za sve i nije sve tako idilično kako želite i i određeni broj u raspravi po klubovima prikazati. Zašto je tome tako? Zašto nije treća sreća i zašto klub HDSSB-a zbog toga što nije svima sreća, zbog čega neće podržati ovaj zakonski prijedlog nego predlaže kao i sam Odbor koji je danas zasjedao za Hrvate izvan Hrvatske da se ovaj zakon stavi također u tri čitanja uz široku, široku društvenu raspravu i udruga i svih onih koji su zainteresirani za ovu materiju. Važeći Zakon o prebivalištu i boravištu građana, dakle to je ono što se sad zove privremeno boravište građana preuzet je točno da je preuzet u kriznoj situaciji 1991., druge godine iz bivšeg SFRJ sustava, a protivan je zapravo članku 32. Ustava Republike Hrvatske koji spominje boravište, a ne prebivalište, dakle u Ustavu. Ustavni sud Republike Hrvatske svojom odlukom iz 2000. godine, Narodne novine da ne citiram koji broj, broj 11. potvrdio je neusklađenost toga zakona sa Ustavom Republike Hrvatske. I evo već ne znam koliko pokušaja da se promijeni Zakon o prebivalištu kako se onda zvao evo ovaj novi Zakon o boravištu i privremenom boravištu. ovih već 12 godina od odluke Ustavnog suda nije donesen novi zakon. Je li tome kriv kako reče Peđa Grbin Vatikan. Gle, Vatikan je baš zainteresiran da se jednoj državi Hrvatskoj ne promijeni Zakon o prebivalištu, baš ima žestoke interese Vatikan u tome. Mislim da je imao puno žešće interese kada je priznao prvi Hrvatsku, a to gospodin Grbin zaboravlja u svojoj raspravi reći 1991. godine. Nadalje, spominjalo se ovdje da koalicijski partner valirajući ili prevalirajući koalicijski partner svih stranaka na vlasti u Republici Hrvatskoj, bilo HDZ-a, bilo Kukuriku koalicije, odnosno HDZ-a i njegove koalicije da je bio on odlučno protiv promjene promjene Zakona o prebivalištu. Sada koliko smo čuli više nema zapreka, a nema zapreka zbog toga što u ovome novom Zakonu o boravištu piše da su od zakona izuzeti ili zaštićeni što nije ni malo u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske o jednakosti građana pred zakonom. Dakle, piše da se ovim zakonom, ovaj se zakon zapravo ne odnosi na osobe koje su obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja i nalaze se u inozemstvu, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj. No, što je sa onima kojima je obnovljena kuća, kojima je stambeno pitanje riješeno i vraćeno, a objekti stoje prazni upravo na onom području mekoga trbuha o kojemu je raspravljao kolega Pupovac, nema ga ovdje. Dakle, na području od Gračaca pa na sjever Korenice, Udbine, Gline, Gvozda ili bivšeg Vrgin mosta, Vojnića itd. Prolazio sam neki dan s mora D1 cestom pa sam skrenuo preko Vojnića i Gvozda na Topusko, Glinu, Petrinju i Sisak, na Popovaču pa za Slavonski Brod moj i vidio u Vrgin mostu zgradu, stambenu zgradu potpuno praznu. Bila je noć. Ni jednoga svjetla u njoj nema, ali ima struje, ima struje, obnovljena je snabdijevanje električnom energijom. Tko su ti ljudi koji zauzimaju stambeni prostor, a nema ih u Republici Hrvatskoj, ama ni tri mjeseca u godinu dana. dakle imati pravo ostvariti boravište, pa time i ostala prava i biračka prava u Republici Hrvatskoj. I koliko je takvih? I nije točno da je razlika u Benkovcu između 16000 građana koji koji su na popisu birača u odnosu na 10 koji su prema popisu stanovništva trenutno u Benkovcu samo i isključivo razlogom te razlike opet u tome upravo, dakle broju onih koji dolaze autobusima na izbore. Pa ima tu i umrlih ljudi, smanjen je broj ljudi svuda. Slavonija je izgubila, dakle 5 slavonskih županija je od 2001. do 2011. izgubila 100000 stanovnika u 5 slavonskih županija. Brodsko-posavska županija dakle 20000, Vukovarsko-srijemska 20000, Požeško-slavonska 10000, Virovitičko-podravska i više, Osječko-baranjska također. Nije to dakle razlog što se netko brisao iz evidencije niti je vršena diskriminacija prema ikome. Osim toga, moram reći da su zaista manjinska prava u usporedbi sa visoko demokratsko razvijenim zemljama Europe manjinska prava u Republici Hrvatskoj na daleko višim standardima negoli i u Francuskoj i bilo kojoj drugoj, u Francuskoj u kojoj nema uopće nacionalne manjine. Pa znamo da žive i Baski, znamo da žive i Nijemci, znamo da žive i Valonci itd. Pa nema nacionalnih manjina tamo. Tamo nema nacionalnih manjina, oni su integrirani svi tamo. U Francuskoj govorim da ne bi netko krivo shvatio. O tome da je u Hrvatskoj brisano 50 tisuća ljudi s evidencije u razmaku u razmaku od 5, 6 godina 2002. – 2007., a da je upisivano 100 tisuća ljudi a onaj tko je doselio u RH bilo iz srednje Bosne, bilo iz Posavine, prije svega se to odnosi na njih, i treba to otvoreno reći, pa žive tu od '92. godine kada su protjerani iz Bosanske Posavine i zna se i od koga su protjerani i ne mogu se vratiti od tih istih. A mi ovdje provodimo program obnove po najvećim demokratskim standardima i omogućujemo svakome tko hoće se vratiti u RH da popuni taj neki trbuh o kojemu sam govorio na jednom pojasu od Novske do Gračaca uz granicu sa BiH neću neću nazivati kako se to nekada zvalo u vrijeme Domovinskog rata, omogućujemo da ne kažem pozivamo, da ne kažem ispunjavamo sve uvjete koje pred nas stavlja Međunarodna zajednica o povratku onih koji su otišli, koji su se bojali pa otišli, koji su zahvaćeni bili vihorom rata pa su otišli. Dakle, ne govorim nimalo zlonamjerno ni zločesto ni o kome. Ja znam da je strah razumljiv kod ljudi i ja sam živio u Bosni, u Prijedoru pa sam '91. godine iz istog razloga odselio u svoj da kažem rodni grad Slavonski Brod. Takvih je bilo svuda i na svim stranama. Ima jedna krilatica koja je bila, nažalost nije uspjela u BiH, a glasila je nakon što je završio rat u BiH dakle svatko svojoj kući. Eh, kad bi to tako bilo i da hoće svatko svojoj kući onda bi lako bilo utvrditi boravište i prebivalište i privremeno boravište i što god hoćete. Međutim, neki se ljudi ne mogu vratiti svojoj kući, neki se ljudi ne mogu vratiti ni u Kotor varoš, ni u Banja Luku, ni u Derventu ni igdje. Njih 25 tisuća je u Slavonskom Brodu i to već godinama, već 20 godina su u Slavonskom Brodu. Gdje je njihovo boravište? Neki su, vrlo mali broj je uspio obnoviti kuće u Bosanskoj Posavini, ali gdje je njihovo boravište? Pa u Slavonskom Brodu. Gdje im djeca idu u školu? U Slavonskom Brodu. Gdje su oni u Požeškoj kotlini koji su došli iz Kotor varoši iz zapadnobosanske županije da tako kažem ili kantona kako mi se čini. Pa eno ih u Vetovu, eno ih u Jakšiću žive tamo. Gdje im je boravište? Pa na na području županije Požeško-slavonske. Forever, zauvijek kako bi rekao Milanović jel', zauvijek su tamo. I nema razloga da razloga da se ustručavamo o tome govoriti, ali isto tako moramo reći da ima onih koji imaju također dva boravišta, ali ovim zakonom bespogovorno ostvaruju i bez ikakvih rizika pravo na boravište u Hrvatskoj, a imaju kuću, boravište i u Kragujevcu i u Novom Sadu i u Rumi i u Apatinu i u Somboru itd. Dakle, tu nema dvojbe oko njih. Neka, neka je i tako. Ali onda nemojmo praviti razliku prema onim ostalima. Ovakvim postupcima mi ćemo promijeniti rekao bih na sljedećem popisu stanovništva možda i demografsku sliku jednu Hrvatske i to umjetno ćemo promijeniti. A jasno da su popisi birača također oni koji, odnosno čimbenik kojem je nekom stalo da bude drugačija slika samo zbog popisa birača. I meni je stalo da se uredi popis birača. I nama je stalo da se uredi popis da ne bude 50 ljudi na jednoj adresi. Pa to je abnormalno, to nije normalno, to je zaista abnormalno. Ali toga kako netko reče za Vrgorac netko za ne znam Imotski itd., takvih isto ima i u Benkovcu, takvih isto kuća ima i u Vojniću, takvih kuća ima i u Petrinji i u Glini itd. Prema tome ako ćemo izjednačiti, dakle ujednačiti tu stvar onda ujednačimo i zakonski pravo na ostvarivanje boravišta u RH i za onu drugu kategoriju, a ne samo za one kako stoji u zakonu koji su u programu programu obnove ili stambenog zbrinjavanja. Znamo za Vukovarce naše. Što će se dogoditi ovim zakonom? Evo, uzmimo primjer Vukovara. Vukovarci koji su agresijom Jugoslavije i srbočetnika, dakle oni koji su preživjeli, raseljeni diljem Lijepe naše, ali i inozemstva. Mirna Jukić je danas u Beču, osvojila je brončanu medalju na Olimpijskim igrama za Austriju. Austrijska državljanka, plivala je za Austriju, a rođena u Vukovaru. Njen brat također pliva za austrijsku reprezentaciju. Koliko je Vukovaraca promijenilo adresu? Koliko ih je danas u Karlobagu, koliko ih je u Zagrebu, koliko ih je u Istri, koliko ih je na sve strane? I što smo dobili? Tamo će dobiti boravište, a program obnove i ovim omogućavanjem ovakvog upisa dobit ćemo izmijenjenu sliku u Vukovaru i političku sliku. O tome, ili je to cilj baš u tome? Je li to cilj? U Petrinji? U Glini, u Dvoru, Kostajnici, Hrvatskoj Kostajnici još uvijek. Prema tome za ovakve neću reći neuravnotežene nego ravnoteža da kažem ostvarivanja prava na boravište i privremeno boravište mora biti egal-jednak za sve. A davanje više prava da neki budu jednakiji od drugih to ne ide. I zbog toga HDSSB neće biti za ovaj zakonski

Ispričavam se poštovani gospodine potpredsjedniče. Ja ću svoju repliku započeti u biti jednim ispravkom netočnog navoda. Republiku Hrvatsku je prva priznala Slovenija, nemojmo to zaboraviti. 26. lipnja 1991. godine Republika Hrvatska i Republika Slovenija su kao prve države priznale jedna drugu. Nakon toga RH su priznali Litva, Ukrajina, Latvija, Island, Estonija i tek nakon toga država Vatikanskog grada i to ona koja je svoje priznanje najavila 20. prosinca 1991. godine nakon što je to dan ranije učinila Savezna Republika Njemačka. Ne umanjujem zasluge države Vatikanskog Grada ali molim vas da neke činjenice navodimo točno kao što je nažalost i točno ono što su jučer kolega iz HDZ-a napomenuli da su diplomaciju te države koristili da bi mijenjali propise u RH. Međutim puno važnije od ovoga je kolega jedno nerazumijevanje. Točno je i žao mi je zbog toga što Mirna Jukić danas ne nastupa za RH, a ona živi u Austriji koliko je meni poznato u Beču. Ona ne može živjeti na dva mjesta, ona ne može imati trajno boravište ili prebivalište ili kako ćemo ga zvati i u Beču i u Vukovaru. Ona ne može svoje životne aktivnosti trajno obavljati na dva različita mjesta kao što ne može ni Nikola Pešalov istovremeno biti u Sofiji i Splitu, kao što ne može Zlatan Saračević istovremeno biti u Banja Luci gdje je rođen i u Hrvatskoj. Nemojmo brkati državljanstvo, nemojmo birati porijeklo sa činjenicom trajnog boravka odnosno prebivališta kao mjesta na kojem netko trajno živi. Hvala.

pa pogledajte odnosno pardon u Gvozd ne u Vrgin Most pa pogledajte tamo tko trajno živi tko i kako izgledaju ti gradići izgleda ta zaista jedna katastrofalna slika demografska a navodno imaju trajno boravište i prebivalište. A drugo, što se tiče priznanja RH od ovih država koliko ja znam i sjećam se a mislim da sam stariji od vas, ovo dvostrano priznanje Slovenije i Hrvatske gospodin Šeks je tada bio to je jednostavno bio dogovor odcjepljenja dvije država od strane Jugoslavije i jer na drugima je bila pripomoć u tom jednom da kažem priznanju, iako RH od 8.listopada neovisna država i tada se slavi uskoro Dan neovisnosti. A značaj priznanja Vatikana ne samo kao države nego kao simbola nečeg drugog i nečeg višeg uzvišenijega je bilo to što je zaista u Hrvatskoj odjeknulo daleko više, hvala Bogu, hvala Islandu, hvala i ovim baltičkim državama normalno radujemo se njihovom priznanju ali priznanje Vatikana i Njemačke Hrvatske kao države je zaista je nešto što možda vi ne razumijete u SDP-u. Hvala. Imamo još jednu repliku, kolega Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Grubišić pa po meni je vaša argumentacija prilično nesuvisla odnosno ja na kraju nisam shvatio zbog čega se HDSSB protivi ovom zakonu jer kakva je to promijenjena slika koju vi najavljujete? Poanta ovog zakona onako kako sam ga ja shvatio upravo i je da policija izađe i izvrše uvid u mjestima koje ste vi spominjali dakle Vrgin Most, Gvozd i svi ti gradići i da utvrdi da li ti ljudi zaista tamo žive ili ne i ako ne žive da ih se briše. Imam zorne primjere o tome kako to teško funkcionira u praksi. O tome ću više u pojedinačnoj raspravi jel sada nemam vremena ali dakle to je poanta ovog zakona. Ja se čudim isto što kao kolegica Turina Đurić što ovaj zakon nije u hitnom postupku jer 12 godina nakon presude Ustavnog suda odnosno donošenja mišljenja Ustavnog suda u proceduri nije bilo nijedno zakonsko rješenje koje bi to ispravilo. Zašto? U to neću ulaziti kao ni vi ali dakle prema meni ovo zakonsko rješenje je više nego bitno i više nego hitnije. A kako će to promijeniti političku sliku pa ja ne shvaćam, ako ti ljudi tamo ne žive onda neka logika nalaže da tamo ne bi mogli ni glasati niti da bi tamo mogli ostvarivati svoja prava. Spomenuli ste Francusku i nacionalne manjine odnosno integriranost, kolega francusko društvo je duboko podijeljeno. Ako se sjećate onih prosvjeda u Parizu oni su to i dokazali, ali druga stvar je što francuski ustav ne prepoznaje kategoriju nacionalnih manjina nego kaže svi koji žive na francuskom teritoriju su Francuzi. To je možda na njihovu da tako kažem štetu odnosno nedemokratičnost ali svakako nama treba služiti na čast što imamo Ustav koji priznaje nacionalne manjine i njihova prava. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Hajduković biste li vi pristali da kad bih vam rekao da svi koji žive na hrvatskom teritoriju da su Hrvati. … Niste, ne bi pristali na to. Vidite kod Francuza je to riješeno. Svi koji žive u Francuskoj su Francuzi bio on Nijemac Hans po imenu ili se zvao Bask Serkio. To da vam odmah odgovorim. Prema tome o tome sam i govorio da je Hrvatska visoko demokratska zemlja što se tiče manjinskog pitanja. A dugo, kada hoćete da se hrvatski policajci šuljaju oko kuća i hvataju iz stanova da vide ispituju susjede kada je ovaj bio tu kada je otključao kada je zaključao. I ako utvrde činjenicu da taj nije tu onda jedan je zaštićen ovim člankom 16.da ne mora ni biti tu jer je on obuhvaćen programom obnove a dugi neće dobiti pravo na boravište. E to je ta nejednakost o kojoj ja govorim a koju vi nikako ne razumijete i zato nismo za ovaj zakon. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Još jednu repliku Ivo Jelušić. Izvolite kolega. Hvala. Ma ja sam htio replicirati mada je kolega Hajduković dobrim dijelom rekao ono što sam ja htio reći. Gospodine Grubišić govorili ste o tome u onom dijelu kada se treba brisati i koga se može brisati iz ovog pojma trajnog boravišta. Dvije kategorije su i tu nema spora. Oni koji su na privremenom radu ili školi u inozemstvu nema spora. I druga kategorija oni građani koji su obuhvaćeni programom obnove ili stambenog zbrinjavanja a nekretnina im još nije obnovljena ili vraćena. Samo ti. Pa ne možeš bez obzira da li je riječ o Srbima ili Hrvatima kojima je država dužna obnoviti kuću koja je porušena u ratu. Ako mu država obnavlja i još nije završila obnovu pa ne možeš čovjeka istjerati odnosno reći ne može tu biti i trajno prebivati zato što netko drugi nije obnovi. Samo se na te odnosi bez obzira jesu li Srbi ili Hrvati. Ali kada obnovimo sve kuće i kada on trajno prebivalište ima nakon toga on mora tu živjeti. Ako ne onda podliježe onome o čemu govorimo a to je da ga se može provjeriti jeli tu stvarno živi ili ne. I još jedna stvar samo pošto imam vremena oko toga oko pojma da li svi koji žive u Hrvatskoj mogu biti Hrvati. U političkom smislu da i ako imaju hrvatsku putovnicu, svatko onaj tko ima hrvatsku putovnicu i hrvatsko državljanstvo je Hrvat po državljanstvu i može nastupati ako je riječ npr. o sportu za hrvatsku reprezentaciju bez obzira jeli etnički Hrvat, Srbin, Mađar, Bošnjak itd. I kada vjerojatno kada stranici prenose utakmicu kada govore onda govore Hrvati iako etnički svi u toj reprezentaciji nisu Hrvati isto kao i Francuzi. Mi govorimo Francuzi jer su oni državljani Francuski, etnički može biti Hrvat, zašto ne i u Hrvatskoj. Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Jelušić, vi znate da je to iluzija ali nećete da priznate ovo što ste zadnje govorili. Prema tome, čudno je to što kada govorite o političkom Francuzu i političkom Hrvatu onda ipak politička Hrvatska ima 24 Ustavom Ustavom zajamčena prava, 24 manjine, a Francuska nema nijedne. Jedino što Židovi imaju manjinu, da i to kažem da Židovi imaju, drugačije su u Francuskoj tretirani nego svi ostali. Ali to nije stvar nas nego stvar Francuza. Čudi me da ako ste bili ovdje niste reagirali na govor kolege Pupovca koji je tražio, a ovdje je gospodin pomoćnik ili zamjenik ministra, iz Vlade su ljudi ovdje, koji je tražio da se ubaci u ovaj pasus o tome tko je obuhvaćen programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, rekao je da se ubaci, da će oni to predložiti i povratka. Je li tako gospodine zamjeniče ministra, i povratka. To ne piše u papiru ali je tako rečeno ovdje. Pa čudo da se vi na to niste, a dakle za ovaj ste zakon ovako kako je on napisan, a niste se izjasnili recimo o tom zgodnom amandmančiću. Hvala. Završili smo sa raspravom po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se javio kolega Branko Vukšić. **Vukšić, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege. Ovo je jedan od rijetkih zakona poslije kojeg osjećam zadovoljstvo i jedva sam ga čekao da dođe na klupe i zadovoljan sam s ovim rješenjem koje je zakonodavac dao uz one tehničke ispravke koje treba napraviti, koje će vjerojatno do drugoga čitanja i biti popravljene. Često se slažem sa kolegom Grubišićem, ovaj puta se gotovo u većini ne slažem s njim, naročito ne ovo politički Francuzi, politički Hrvati. Vani mnoge zemlje funkcioniraju, u SAD-u su svi Amerikanci, etnički su Hrvati, Francuzi i drugih, Rusi, Ukrajinci. Ja isto često kažem kad govorim o građanima Republike Hrvatske sa hrvatskom putovnicom da su Hrvati, a često sjede kraj mene i građani građani drugih nacionalnosti i nikad se nisu uvrijedili na to. Ljudi su počeli shvaćati to i razlikovati i ne mislim da ste tu u pravu. Zapravo vi sa svojom raspravom potičete te razlike i podjele i mislim da to nije Prije je gospodin Mlakar rekao jednu činjenicu i hvala vam na toj činjenici, u normalnim zemljama je 25% stanovnika više nego glasača, a sad vi prosudite kakva smo mi zemlja. I to braniti znači nenormalnost braniti nije dobro. Nije dobro da bude više glasača nego stanovnika pa kako god vi okrenuli, kako god naricali nad bilo kojim sudbinama. Nije normalno da na jednoj adresi živi 800 ljudi, na drugoj 400, na trećoj 105. Imate popis tih adresa. To braniti, tvrdim da će više za ekonomski oporavak u Hrvatskoj donijeti ovaj zakon nego Zakon o trgovačkim društvima. Treba donijet reda. Slažem se da Republika Hrvatska treba brinuti i o Hrvatima u BiH i o Hrvatima u Srbiji i o Hrvatima preko oceana, svugdje o Hrvatima, ali ne na ovakav način. To nije briga, to je mafijašenje. Oprostite to je prijevara, to je ciganija. To si jedna uređena država ne može dopustiti, a uređena država ne može biti kao što reče gospodin Mlakar, ako ima više glasača nego stanovnika i ako dopušta da da se ovako laže hrvatskoj javnosti u oči da 800 ljudi živi ili netko se opravdavao da nema brojeva pa nema ulica. Što se sve neće u Saboru čuti opravdanje za nered, javašluk i za jednostavno poticanje građana na nepoštivanje zakona. Ovim zakonom se uvodi red. Nadam se da će ovo što je bilo prije izrečeno, neću ponavljat što su kolege i što je isto je isto predsjednik kluba Hrvatskih laburista-stranke rada rekao da će zakonodavac uvažiti. I u potpunosti se slažem s kolegama koji su prije govorili da ovim zakonom ćemo uvesti pravednost, spriječit ćemo zlouporabe i sasvim sigurno da će građani Republike Hrvatske prihvatiti takvo rješenje jer normalno, tko štiti 500 tisuća više glasača glasača od stanovnika, oni koji zloupotrebljavaju nered u Hrvatskoj državi. Bez obzira je li je li spriječila neka tajna služba, strana sila, bez obzira ona dolazila s istoka, zapada, da li je došla s Apeninskog poluotoka ili prekooceanska, kriv je Hrvatski sabor koji je to dopustio. Zato mi je bila čudna ona rečenica gospodina Mlakara koja kaže mi smo predlagali, kojom je još jednom potvrđeno, a to mi često kolege s moje desne strane zamjeraju što kažem da je Hrvatski sabor zapravo lutka na koncu jer uvijek se dižu ruke i kad se ljudi ne slažu s time kažu jedno, dižu ruke za drugu i kažu moram. Tako je Sabor u cjelini izgleda morao nekoga poslušati. Pa jesmo li lutke na koncu? Pa nemojmo dopustiti da budemo lutke na koncu, bez obzira o kome se radilo. Zato osobno, a vjerujem i klub ako se isprave ovi tehnički nedostaci, podupirem i podvlačim da će ovaj zakon donijeti više pridonijeti ekonomskom oporavku Republike Hrvatske nego Zakon o trgovačkim društvima. Hvala lijepo. Hvala. Imamo prijavljene tri replike. Prvi se javio potpredsjednik Josip Leko. Izvolite kolega. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče i kolegi Vukšiću, a i predlagatelju. Prije nego, a neću raspravljat o ovome nego bude došao u drugo čitanje, predlažem da nam date nama u Saboru i hrvatskoj javnosti odgovor na pitanje je li se zakonom može promijeniti Ustav, dakle da li se zakonom može derogirati Ustav. Drugo što želim također da mi odgovorite, može li hrvatski državljanin hrvatski državljanin izgubiti trajno, po vašem trajno boravište u Hrvatskoj. Kad na to odgovorite, a po ovom zakonu bi odgovorili pozitivno pitam vas gdje ćete ga izbaciti iz Hrvatske ako mu oduzmete trajno boravište u Hrvatskoj gdje ćete ga smjestiti. A vi ovdje predlažete oduzimanje, rješenje trajnog boravišta. Treće što pitam također ja da se odgovori da li sada svi koji stanuju u Republici Hrvatskoj moraju prijaviti, odnosno provjeriti je li evidencija točna u Ministarstvu policije, odnosno Ministarstvu uprave. Po kojem to propisu da građani sami provjeravaju svoju evidenciju kod vas. Treće, recite mi koja je to policija svijeta u stanju procijeniti je li netko živi na nekom mjestu? Sadržaj toga življenja može biti seksualna aktivnost, može biti spavanje, može biti pisanje, a može biti ništa. Jer pojam da netko živi na nekom mjestu nije obrađena, nije definirana. Ja iz svojeg stana u Zagrebu, a 45 godina stanujem mogu iseliti kad je mene volja. Ali nisam rekao da nije moje mjesto boravišta, odnosno prebivališta u Zagrebu. Tako je po Ustavu. …/Upadica Htio sam još samo jedno pitanje postaviti može li strani državljanin u Hrvatskoj dobiti trajno boravište, kada i pod kojim uvjetima i kada dobiva privremeno boravište. Sve to molio bih da se odgovori prije nego što glasam o ovom zakonu. laburisti - Stranka rada)** Ja bih samo rekao gospodinu potpredsjedniku da ja to neću odgovarati. To će ministarstvo. On je meni replicirao da se ne bi krivo shvatilo da ja imam neku moć. Hvala. I sljedeća replika kolega Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Ja sam se javio za repliku gospodinu Vukšiću, ali podržavam u ovim pitanjima koje je postavio gospodin Leko kao repliku posvema i zaista bi bili zanimljivi odgovori. I zato i je cilj da se, da ovaj zakon proradimo više puta i da dođemo do najboljeg rješenja. A to što gospodin Vukšić sukladno svom prijašnjem zanimanju medijskom jednom da kažem i obrazovanju, pa ima smisla da karikira i ono što ja nisam rekao i mijenja teze o, pa na primjer o tome da je 8 stotina prijavljenih na jednoj jedinoj adresi to je zaista karikiranje. to što govorite za, HDSSB nikad nije išao na izbore u inozemstvo, dakle u dijasporu. Vi ste, odnosno pardon i jedni i drugi vladajući su išli ali HDSSB nije. HDSSB je regionalna stranka i nije zainteresiran za povećan broj birača kako vi to želite prikazati. Nama to jasno da želimo urediti biračke spiskove i jasno je da ne može biti više, dakle više birača negoli stanovnika po popisu stanovnika i to još treba odbiti od onih Mlakarovih 25% koliki je broj maloljetnih osoba u Republici Hrvatskoj. To je cirka, ono 25%. Prema tome, i vi i ja koliko sam shvatio se zalažemo upravo za to uređivanje popisa birača i to je sasvim što bi rekao Milanović o.k. Ali nejednakost u pristupu to je ono što, a vi to nećete nikako da iskažete nego govorite nekakvu repliku meni bez, koja nema osnova. Dakle, volio bih čuti i vaše mišljenje o toj nejednakosti u pristupu upisa i ostvarivanja prava boravišta jednih i drugih. O tome sam pričao ponajviše.

amandmančićem kako ste vi nazvali gospodina Pupovca. U potpunosti se ne slažem i bit ću protiv toga. To je njegov prijedlog. Mislim da nije trebalo se ni na to obazirati jer je čak i po meni neumjesan. A to da 800 ljudi živi na adresi to su vam podaci od policije. I 400, imate i 105, imate nekoliko kuća gdje vam nekoliko tisuća ljudi je prijavljeno, ne živi, ali je prijavljeno. Prema tome, nisam izmislio te cifre jedino ako policija laže. Onda ja ne znam, bilo vam je objavljeno prije izbora, 8 8 stotina prijavljenih na jednoj adresi. Imate u mjestu. Pa da, nevjerojatno! Pa meni je isto nevjerojatno, ali onda se trebate boriti da se to raščisti. I sasvim normalno da trebaju biti, ne trebamo se boriti svi u Saboru, svi, ne vi. Ne dam ja vama veća prava nego sebi. Da. E prema tome, samo o tome sam govorio nisam ništa zaratio. Hvala. I zadnja replika, Ivan Šantek. Izvolite kolega. **Šantek, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Evo ponukala me je izjava kolege da će više za oporavak donijeti ovaj zakon nego Zakon o trgovačkim društvima pa očekujem da će kolega Vukšić replicirati i pojasniti na koji način će se to postići tim više što ja dolazim iz županije u kojoj smo svi zaista zainteresirani da se birački popisi usklade i sa popisom stanovništva jer evo Sisačko-moslavačka županija je jedna od onih županija gdje je popis stanovništva odgovara i broju stanovništva. Dakle, popis birača odgovara i broju stanovnika. Prema tome, to je nekakvih 25% o kojemu je gospodin Mlakar govorio. Ja sam dok sam bio zamjenik župana si uzeo malo truda pa sam izračunao da imamo oko 28000 stanovnika punoljetnih više nego što imamo po popisu stanovništva. Ali mene je u stvari ponukala jedna druga stvar u ovom zakonu, a to je članak 12. stavak 3. i 4. koji govore koji postupak se mora provesti da bi se nekome odjavilo sa mjesta prebivališta ili trajnog boravišta kao se ovdje kaže. Ovdje u članku 12. stavak 3. piše da nadležno tijelo mora temeljito utvrditi sve činjenice i okolnosti na temelju kojega može nedvojbeno zaključiti da li ta osoba živi ili ne živi pa tada mora provesti sljedeće: utvrditi da li je osoba prodala ili na drugi način otužila stambeni objekt, uzeti od stanodavca izjavu, utvrditi stanuju li drugi članovi uže obitelji na istoj adresi, utvrditi da li je osoba ili netko od članova uže obitelji zaposlen, utvrditi pohađaju li djeca predškolske ili školske ustanove, utvrditi da li osobe ili netko od članova kućanstva učlanjene ili aktivno sudjeluju u sportskim i kulturnim i drugim aktivnostima, utvrditi ima li osoba prijavljeno trajno boravište u drugoj državi. Utvrditi i druge činjenice koje ukazuju na trajnu povezanost osobe sa mjestom na koje je prijavljeno. Ako se procjenjuje da ima između 300 i 500000 osoba koji imaju prijavljeno prebivalište, mene zaista zanima s obzirom da je MUP predlagatelj ovoga zakona da li će policajci išta drugo raditi osim udovoljavati ovom članku 12. stavak 3. i 4. prilikom otkaza državljanstva? Ako mogu samo jednu rečenicu? Bojim se da je ovaj zakon pisan sa dobrom namjerom, ali da će jednostavno biti nepravedan.

ekonomskom oporavku RH nego Zakon o trgovačkim društvima. Mislio sam na onaj dio koji se odnosi na jednostavno trgovačko društvo po 10 kuna. Sasvim sigurno da kad uvedemo reda u biračke spiskove, ako uvedemo reda u ovaj segment o kojem danas govorimo da će puno manje biti ljudi koji će zloupotrebljavati porodiljski dodatak, dječji dodatak, socijalnu pomoć. Dobro znate da su to tisuće i tisuće ljudi. Kad se zatvara oči to je kupovanje glasova. Time se kupuju glasovi. Protiv sam toga da se autobusima u Hrvatsku dovoze glasači. Jedan je ugledni Hrvat iz dijaspore glasač HDZ-a rekao, pardon sklon HDZ-u rekao sljedeće: "Bilo bi nepristojno da ja čovjek koji živim u Americi zloupotrebljavam i glasam u Hrvatskoj gdje ne plaćam porez." Još jedan od toga, o tome nismo danas raspravljali. Prema tome puno toga treba urediti, ovo je tek jedan od zakona koji može doprinijeti da izbori u Hrvatskoj budu pošteni i pravedni. Hvala. Sljedeći za pojedinačnu raspravu Domagoj Hajduković. Izvolite kolega. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Pa evo prije nego što započnem svoju raspravu moram nešto reći, vjerujem da će se većina vas složiti sa mnom, žao mi je što kolega iz HDSSB-a više nema, ali zaista nivo diskursa koji oni koriste je neprihvatljiv za Hrvatski sabor ne samo za Hrvatski sabor nego za jednu ljudsku razinu. Kada vam čovjek kojem ste replicirali i s kojim radite na istom radnom mjestu evo 9 mjeseci kaže da vam ne zna ime i da ga nije ni briga, da mu je svejedno mislim da je to ispod svake ljudske razine. Jedna stvar je zabuniti se kao kolega Matušić, ali druga stvar je reći ovako nešto. Ali dobro, to je diskurs na koji smo navikli od HDSSB-a i vjerujte mi znaju oni biti još i gori. No vratimo se na zakon. Prije svega ja bih pozdravio donošenje ovog zakona kao što se vjerojatno moglo iščitati iz mojih replika dosada. Prije svega zbog manjkavosti zlouporaba prošlog zakona, a i zbog same činjenice da Ustav, dakle kao što je već i spomenuto ne prepoznaje kategoriju prebivališta već samo boravišta i to onog trajnog, odnosno stalnog i privremenog. Jedan problem na koji bih ja želio upozoriti iz prakse recimo to tako, odnosno iz osobnog iskustva, je činjenica da prebivalište nije mogla odjaviti treća osoba ukoliko prijavljena osoba na toj adresi zaista ne stanuje. Evo ja ću vam reći primjer iz mog života. Moji roditelji kupili su kuću 1988. godine. To je kuća koju sam ja sada naslijedio i čiji sam vlasnik no nama je i dalje stalno dolazila pošta i pozivi za glasanje dok su se oni još raznosili na adrese od bivših vlasnika. Sve dok moja majka kao tadašnji vlasnik kuće nije otišla u Policiju i zatražila da te osobe odjave jer oni više na toj adresi ne stanuju. Nije to mogla učiniti i u Policiji su joj rekli da jedino što može učiniti je dati pisanu izjavu da ta osoba tamo više ne stanuje, platiti takse koje su tada iznosile 35 kuna i na temelju toga MUP može unijeti zabilježbu kod te registracije, odnosno kod tog prebivališta, ali nikad ne može izbrisati tu osobu sa navedene adrese. Dakle, u ovom slučaju vlasnik nekretnine u kojoj već dugi niz godina ljudi koji su tamo prijavljeni ne žive svojim pisanim iskazom nije mogao uvjeriti MUP čak je imao i troškova da bi uvjerio MUP, odnosno da bi MUP stavio zabilježbu da tamo zaista fizički više nitko ne stanuje. Dakle, to je učinjeno 2004. godine nakon što smo kažem vam dobivali i poštu i pozive za glasanje i Evo, moj susjed je baš nedavno imao isti slučaj da je nedavno saznao, isto također preko dobivene pošte, da je na adresi njegove kuće prijavljena neka treća osoba. Treća osoba za koju on ne zna tko je. Znači to nije osoba od koje je kupio kuću koja je nekad živjela u toj kući, barem koliko on zna. To je išlo čak toliko daleko da se on po susjedstvu morao raspitivati tko je to prijavljen na njegovoj adresi. Zamislite! A čovjek u toj kući živi pa sigurno nekih 20-ak godina ako ne i više. Dakle, to su nelogičnosti na koje nas je ovaj zakon primoravao, odnosno jednostavno niste mogli izbrisati nekog sa određene adrese ukoliko se on sam ne odjavi nikom ništa. Da ne govorim o zlouporabama koje su izuzetno česte i koje se ja nadam da će ovaj zakon riješiti. A to su, mislim da su to kolegice i kolege spominjali prije mene, ljudi koji žive u inozemstvu prijavljeni su ovdje sa prebivalištem i ostvaruju znači socijalna prava, prava na zdravstveno osiguranje, neki čak i primaju mirovinu u Hrvatskoj iako žive u inozemstvu. Po meni je takva praksa nedopustiva. Neki su prijavljeni na određenim adresama na kojima ne stanuju zato da bi dobivali troškove prijevoza do radnog mjesta. I vjerujte mi ta je pojava vrlo, vrlo rasprostranjena. Naravno onaj koji tu stradava najčešće je poslodavac. Pa imate primjer osobe koja živi i radi u Vukovaru, a prijavljena je u Osijeku. I svaki mjesec na konto te prijave, odnosno na konto evidencije Ministarstva unutarnjih poslova poslodavac, u ovom slučaju to je država, mu isplaćuje prijevoz. Dakle, troškove prijevoza koji dođu nešto više od 1000 kuna. Dakle, prije svega time je oštećena država, ali i bilo koji drugi poslodavac koji te troškove zaista i plaća. Vjerujem da će to također biti korisni podaci za Poreznu upravu. Kao što smo i prije spomenuli u nastojanjima Vlade dakle izuzetno podržavam projekat e-uprave i objedinjavanja podataka, odnosno da će Porezna uprava ili ostale zainteresirane institucije imati pravo uvida u određene podatke o određenoj osobi kako bi se doskočilo neplaćanju poreza, odnosno iznajmljivanju stanova što se kaže popularno na crno, odnosno iznajmljivanju stanova bez prijave, bez ugovora i slično. Na taj način su zapravo sve stranke ovdje oštećene, dakle kada govorimo o iznajmljivanju stanova, dakle i stanodavac koji nije osiguran u slučaju da mu stanoprimac napravi štetu u stanu, stanoprimac koji ne može određena prava realizirati iz odnosa da zaista stanuje na toj adresi i na kraju država koja na to ne ubire porez. Također vjerujem da će to biti korisni podaci za poslodavca, upravo iz ovog razloga što sam naveo ali također i za državu u smislu popisa birača. Ja vjerujem evo i kolege prije mene su se složile u tome da je zaista neshvatljivo da Hrvatska ima ili bilo koji grad, općina, mjesto imaju određeni broj stanovnika a da imaju veći broj birača od broja stanovnika, to je zaista apsurdno. Ovaj zakon treba provoditi policija. Ja u policiju imam potpuno povjerenje tu i mislim da ukoliko policiji ne možemo vjerovati onda zaista kome možemo. Naravno uvijek taj ljudski faktor ima određenih nedostataka ali vjerujem da se da se oni mogu otkloniti, posebno ako imate svjedoke i izjave da određeni ljudi na nekim adresama ne stanuju jer do sada prema važećem zakonu čak ni s tim policija nije mogla izvršiti brisanje. dakle zbog svih ovih razloga koje sam naveo imate svesrdnu podršku ovom zakonu. Čudim se da nije u hitnom postupku s obzirom na to da je Ustavni sud već prije već prije desetak godina i više donio svoju presudu ali bez obzira i prigovora kolega pogotovo iz HDSSB-a, žao mi je što nisu tu, su umanjeni time što će biti drugo čitanje dakle njihovi su se argumenti čuli a voljeli bi vidjeti njihove konkretne amandmane. Hvala. Hvala i vama. Imamo repliku Ivan Šuker. Izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle kolega Hajdukoviću osjetio sam potrebu da vam repliciram jer očigledno nemate spoznaju da ovo što vi govorite preko eu uprave da se sve može napraviti preko dakle u trenutku kada je OIB uveden sve državne institucije su informatički povezane. To što netko ne želi koristiti te aplikacije to je drugi problem. gospođa iz MUP-a i može vam reći u trenutku kada je OIB implementiran kada je uveden da smo otkrili da 218 tisuća ljudi je prijavljeno na nekim adresama koje uopće ne postoje. To je podatak za koji se zna dvije i više godina i star je u tome da MUP i da Ministarstvo uprave moraju taj problem riješiti. Nemojmo stalno izmišljati vodu i govoriti da nešto ne postoji kada postoje aplikacije koje naprosto treba privesti svrsi. I oni koji rade u resornim ministarstvima to moraju provesti. Ne možete reći sada da je netko tajio to. To je podatak za koji sve državne institucije znaju već tri godine od Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva uprave, MUP-a su svi bili prisutni sastancima. Kada su u Ministarstvu financija izvještavalo u koju fazu se došlo sa aplikacijom OIB-a i sada se svi pravimo ludi kao da ne znamo što je bilo. Pa to kolega naprosto kažem ne prigovaram vama ali vam dajem informaciju … što postoji u službenim dokumentima i u MUP-u i u Ministarstvu financija a isto tako i u ostalim ministarstvima. Ministarstvo upravo nije htjelo potpisati jedan dokument po kojem bi neka ministarstva mogla dođi do određenih podataka i možete se kolege smijati koliko god hoćete ali to su činjenice i to su stvari koje su napravljene samo ih trebate iskoristiti a ne pričati stalno da nešto ne postoji i da se nešto ne radi. Jel ova priča sada uspješno Ministarstvo financija itd. to su sve aplikacije koje su napravljene u protekle 4, 5 godina. Sva ova ta famozna crvena lampica pa nije to napravila ova Vlada i ovo sadašnje rukovodstvo ministarstva, to je napravljeno prije jer za takav postupak treba 4, 5 godina. I prema tome nemojmo se sada praviti pametni i pričati da nešto treba ovo treba e-Hrvatska, ne treba nikakva e-Hrvatska. U ovom trenutku putem OIB-a sve su institucije povezane i ono jedino što klapa klapa kod Ministarstva pravosuđa a to je gruntovnica i ona će klapati vjerojatno još dugo. … /Upadica: Hvala./ … Ako mogu još samo jednu rečenicu molim vas. A ovo drugo svaka državna institucija može od druge povrući informaciju bez ikakvih problema jer su informatički povezani i zato su potrošeni veliki novci. I prema tome ne treba nam ništa novo. OIB je bio instrument da se riješe svi ti problemi. Pa kolega ako kažete da već tri godine znači svi su upoznati sa tim problemom pa zašto se onda nije prije to počelo rješavati, zašto sam ja onda morao recimo kadrovsku službu Sabora donijeti svoju ne znam potvrdu o prebivalištu zašto ako su svi umreženi, zašto nisu pogledali gdje sam prijavljen. Ali hoću vam reći ono što je zatečeno stanje je to da mnoge institucije međusobno umrežene da ne komuniciraju, da komunikacija nedostaje. Evo sada sam vam dao primjer konkretno. Dakle ako mene pitate umreženost i povezanost državnih institucija to je nešto na čemu još puno treba raditi i OIB kao takav je dobra stvar ali tek kada infrastrukturno i dovoljno informatički povežemo upravu tada ćemo to moći napraviti. Svjetska banka je dala jako veliki novac za informatizaciju javne uprave. Neću ulaziti u to kako se potrošio ali ako vidite krajnji rezultat onda je to zaista porazno. Evo primjer vam je Ministarstvo socijalne skrbi dakle gdje je Svjetska banka konkretno dala novac za informatizaciju socijalne skrbi. Gdje je ta informatizacija? Ja ju ne vidim. To se tek sada počinje uvoditi i provoditi. Dakle ako je vremena imalo ako je novaca imalo ne znam zašto se to nije napravilo. Ali hvala lijepo što mi upadate u riječ, ja sam vas pustio da razgovarate. Znači imate diskurs poput HDSSB-a to vam stvarno na čast služi. Hvala. Ja bih molio, ne možete kolega Šuker, ja predlažem da se u jednom neformalnom da razmijenite informacije. Nije bilo povrede Poslovnika odmah odgovaram da nema povrede Poslovnika. Ako je netko povrijedio Poslovnik onda ste vi jer ste komentirali a niste dobili riječ. Prelazimo na pojedinačnu raspravu dalje, zastupnik Ilija Filipović. Izvolite

toga./ … Kada dobijem pročišćeni tekst. E sada ste me povukli za jezik. Samo malo kolega, smijte se koliko god hoćete ali niste napravili ono što vam je dužnost a to je da svaki zastupnik dobije tekst. I druga stvar vi ste sazvali odbor da dobijete pročišćeni tekst ali to najbolje govori o vama i razini rasprave prema tome nema potrebe. a članak 209.vi ste ovaj sada jer ste govorili niste dobili riječ predsjedatelja. Nadam se da vrijeme nije pokrenuto. Kolega Filipoviću izvolite sa raspravom. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Dakle ja sam mislio da ću ući puno relaksiraniji u ovu raspravu o ovom ozbiljnom zakonskom prijedlogu nakon onih svih šala koje smo čuli od gospodina Vinkovića i Grubišića ali evo opet smo malo zavatrili ušli smo duboko u raspravu i počeli smo iznositi i nekakve svoje osobne doživljaje jer sa nekih odbora zaprepaštenja nekakva a u biti su ona rezultat nečitanja portala, nečitanja javnog tiska, javnih medija jer sve što sam tamo rekao dakle ja ću to ponoviti gdje god to treba, je potpuno točno. Nikad nisam rekao nijednu neistinu, a legalno je lobirati. Ne samo da je jedna diplomatska kuća jedne države mogla biti korištena legalno, dakle dopušteno. Imamo lobističke kuće legalizirane koje rade svoj posao u Hrvatskoj. Dakle, mogao je čitav diplomatski zbor biti uključen u u nekakvu potrebu neke političke opcije ili pojedinca, no doći ćemo dotle. Dakle s obzirom na moguće vrlo štetne posljedice sadržaja ovoga Zakona

u dijaspori zbog određenih rješenja ja sam i na odboru progovorio i sad ponavljam, sklon sam i priklanjam se prijedlogu predstavnika kluba HDZ-a koji je govorio ovdje o potrebi da smo možda imali prethodnu raspravu o ovom prijedlogu zakona, da ako ne ide to tako da onda onda ide i u drugo čitanje ali da Vlada uvaži svu argumentaciju iznesenu dakle pro et kontra i da se pripreme amandmani, neka ih Vlada pripremi ako ih ne pripreme svi drugi. Ako ne to, ni jedno ni drugo ne prihvaća niti Vlada niti predlagač, dakle znamo što znači, procedura je vrlo jasno propisana Poslovnikom, treće čitanje. To bi značilo novi amandmani, veći broj amandmana koje bi eventualno opet prihvatila Vlada, a Sabor to donio takav zaključak da se ide u treće čitanje. Ako se to ne bi prihvatilo ni jedno ni drugo ni treće onda sam ja sklon prijedlogu dakle Vladi, ministar je ovdje, relevantne osobe, potpredsjednici Sabora iz vladajuće stranke su tu, vladajuće koalicije, dakle povucite ovaj zakon, dotjerajte ga i stavite ga u proceduru dakle kao novo štivo jer ima dosta stvari koje evo ja ću vam ih i spomenuti. Uzeo mi je jednu od teza gospodin Šuker, OIB. Molim vas lijepo, da bi dobio državljanin Republike Hrvatske OIB prije svega morao je bit državljanin, morao je imat domovnicu, morao je imati jedinstven matični broj Republike Hrvatske. Hrvatske. Dakle morao je imati osobnu iskaznicu jer ima prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima osobnu iskaznicu ako ima OIB. Ima li nekakav feler OIB o čemu je govorio kao aplikaciji gospodin Šuker, pa njega zakonodavac nije uzeo kao činjenicu o kojoj bi mogli mi u Zakonu govoriti u nekom članku svi oni koji imaju, da ne pravimo iznimke koje se odnose samo na neke, a oni su manje zaslužili to nego svi ovi u ime kojih ja govorim. Ja govorim u ime Hrvata dijaspora i Hrvata iz BiH. Dakle molio bih predlagatelja koji to, poštovani zamjenik ministra uredno bilježi, da to uzme kao činjenicu. Ja ne bih govorio o pojedinostima od članka do članka, ali mi dopustite da iznesem nekoliko negativnih efekata nakon što bi ovaj zakon ovakav stupio na snagu. I referirat ću se samo na dva izvješća, dva odbora koja su preda mnom. Jedan je već spomenuti Odbor za pravosuđe gdje je s čuđenjem primljena jedna legalna i legitimna aktivnost koju je provodila grupacija za koju ja znam, a legalno je dopušteno, dakle to je zakonito, a ja nisam rekao ništa što je neistinito. Prema tome, legalno i legitimno je i dopušteno istinu govoriti. Dakle to sad govorim zbog toga da to čuje i moj moj klub jer ja nisam rekao nikakvu neistinu i nikoga nisam doveo u situaciju da se brani od nečega. Ne postoji ovdje niti jedna osoba koji je bio ministar, koji je bio potpredsjednik Sabora, koji je bio predsjednik Sabora, a da mu nije došao na vrata bilo tko iz diplomatskog zbora ove zemlje. Pa molim vas pa nisu došli samo na kavu, došli su lobirat nešto kod nekoga. Ako prođe, prođe. Legalno, dopušteno. Tako se radi i u Europskom parlamentu. Grupe lobiraju, čitave grupacije lobiraju. I vaša grupacija i EPP moja grupacija u kojoj sam ja. Molim vas lijepo pa to je legalno. Kakvo onda čuđenje kao čuđenje pjesnika Šimića. To me se posebno dojmilo i zato sam to morao spomenuti. Odbor za pravosuđe kad je raspravljao o ovom zakonu je većinom glasova rekao da je ovo dobar zakon. rekao da je ovo dobar zakon. Naravno da se ja s tim nisam složio jer da kod donošenja ovog zakona treba uzeti u u razmatranje i mišljenje dijaspore koja nije zadovoljna ovim, dakle govorim o Hrvatima izvan RH, koja nije zadovoljna ovim rješenjem. Ovaj zakon je lošiji od zakona koji je bio u proceduri pa nije donesen. Dakle ovaj zakon je puno lošiji, a u biti je mogao biti puno bolji. Drugi odbor na koji bi se ja referirao to je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, dakle izvješće imam pred sobom. Ovdje je također to većinom glasova kako je to u svim odborima, vladajuća koalicija ima svoje ruke i odlučuje i svejedno vam je što ćemo mi s ove strane reći. Nemojte to podcjenjivati jer to je nekad vrlo, vrlo nezgodno jer dogodilo se već da Ustavni sud kaže svoj pravorijek, ocijeni da je nešto protuustavno, a upozori oporba na takvo nešto. Ovdje imamo postavljeno pitanje o broju osoba koje se neće brisati iz evidencije. Nije se moglo odgovoriti na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji je to broj osoba. Žao mi je što nema ovdje kolege Pupovca. Nepoznat je broj osoba koje neće biti brisane iz zbirke podataka o boravištu i spomenuta je jedna riječ, mislim da ona potpuno ima mjesta, diskriminacijski je jer nije vremenski određeno trajanje iznimke koja je u članku 12. pod točkom b) samo za neke, a ne odnosi se i na Hrvate izvan Republike Hrvatske nego za jednu drugu nacionalnu grupaciju u Republici Hrvatskoj. Dalje, spomenuto je da i odredbe o privremenom boravištu uskraćuju pravo dijelu državljana Republike Hrvatske, glasovanje u Republici Hrvatskoj i ostvarenju temeljnog ustavnog prava birati i biti biran. onda i ustavnosti ovakve jedne odredbe, ovakve jedne zabrane nekome tko je i de facto de jure. Dakle, državljanin Republike Hrvatske, a uskraćeno mu je pravo birati i biti biran. Morao sam se referirati na ovo jer rekao sam neću o pojedinostima, a vi zaključite gdje bi trebalo intervenirati ako se to spominje kao problem. Dalje, što bi moglo biti negativan efekt ovoga Zakona ako stupi na snagu. Mislim da će on potaknuti iseljavanja brojnih Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji sada imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i to bi bila posljedica osobnog izbora pojedinaca. Nitko ih na to neće nagovoriti. To nije u interesu Hrvata koji Hrvata koji su temeljni, dakle konstitutivni narod u Republici, u Bosni i Hercegovini. To nije njihov interes, ali ako budu prisiljeni oni će to učiniti. Ja nisam baba Vanga i ne mogu predvidjeti koji bi to broj mogao biti. Drugo, u potpunosti bi mogao biti zaustavljen proces povratka prognanih i raseljenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine … …/Upadica Batinić: Vrijeme

da se donese pred lokalne izbore i buduće opće, predsjedničke, parlamentarne itd. i da se očiste birački popisi. Ja podržavam jednu takvu ideju, ali bih molio da se ona uradi i na ovim temeljima koje sam rekao recimo možda jednog OIB-a da se ona uradi pravedno, da nema diskriminacije, da nema protuustavnih odredbi i da to bude zakon koji će zadovoljiti i Hrvate izvan Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Pa evo, uvaženi kolega se poslužio riječima velikog pjesnika Antuna Branka Šimića koji je dosta zanimljiv i sa aspekta ovog zakona jer se radilo o čovjeku koji je rođen u Drinovcima u a nastavio svoj život u Zagrebu. I kao i mnogi drugi tako niti Antun Branko Šimić nije mogao istovremeno živjeti u dvije države. On nije mogao istovremeno biti u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, ali da se odlučio, a na žalost nije mogao zbog svoje prerane smrti živjeti u Bosni i Hercegovini on u današnjim prilikama u Hrvatskoj ne bi izgubio niti državljanstvo, niti osobni identifikacijski broj, niti putovnicu. On bi u Republici Hrvatskoj mogao boraviti, mogao bi se odlučiti za privremeni boravak. Ali da stalno živi u Bosni i Hercegovini ne bi mogao živjeti stalno u Republici Hrvatskoj, jer ne možete biti istovremeno na dva mjesta. Nije moguće. Ne možete istovremeno imati svoje težište života i trajno biti na dva mjesta. Hvala vam lijepa. gospodin Grbin je zanesenjak. On zna što su mrtvi su mislili prije tko zna koliko desetina godina, dakle ne bih ulazio u takvu raspravu.

Postoji lobiranje uz ponudu koju je nemoguće odbiti. Hrvatsku su uglavnom velike sile bez obzira rekao sam na kojoj strani svijeta bile reketarile. Postoji znači, lobiranje i reketarenje. Lobiranje je legalno ako se radi časno, ako se radi bez ponuda koje je teško odbiti i ako se ne reketari. Mnoge ugovore je Hrvatska potpisala pod pritiskom koji sasvim sigurno se ne može podvrći pod pojam lobiranje pa i ovo što se prije govorilo isto tako se ne može podvrći pod pojam lobiranje. Jer kada neka velika sila pod navodnicima lobira u Hrvatskoj to onda nije lobiranje nego su to naredbe. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nemamo odgovora. Sljedeća replika Ivo Jelušić, izvolite. Hvala. Kolega Filipović, rekli ste jednu stvar da ovim zakonom se uskraćuje ustavno pravo nekim hrvatskim državljanima koji nisu tu da budu birani i da biraju. To nije točno i nijedan zakon, pa ni ovaj to ne može ukinuti. Ja sam za to da ovaj zakon zaista sagledamo sa svih aspekata i da ga donesemo u najboljoj vjeri i onako kako treba. Ali nemojmo zbog toga što smo unaprijed protiv, a da nismo dobro ni pročitali ili zato da bi podizali nedo Bog nekome ili plašili narod s nečim govorili ono što ne stoji. Ovaj zakon ne uskraćuje ni jednom hrvatskom državljaninu pravo da bira i da bude biran i to treba jasno i glasno reći hrvatskoj javnosti da ljudi ne stvore zabludu da sad više neće moći, kad se ovaj zakon donese neće moći birati. Svaki se Hrvat bez obzira gdje živi na kugli zemaljskoj može kandidirati za predsjednika države i za ovaj Sabor, naravno ako ga neka stranka stavi ili nek' napravi nezavisnu listu. Ali ne može se na lokalnim izborima svagdje pojaviti. I ja se ne mogu birati ni kandidirati u Splitu. Zašto? Zato što živim u Zagrebu. Zašto bi netko drugi tko ne živi u Splitu mogao birati u Splitu? Ne može, jer ni ja to ne mogu kao čovjek, kao građanin grada Zagreba, državljanin Hrvatske i Hrvat po nacionalnosti i po državljanstvu. Hvala lijepa. Samo ću reći, dakle odgovor na vaše pitanje dat će vam gospodin Leko koji je postavio pitanje i otišao, između ostalih da se, da odgovor na koji način će Hrvat iz Amerike steći trajno boravište u Hrvatskoj. Na biračko mjesto se ne može doći bez osobne iskaznice. Sljedeća rasprava Boris Blažeković. Izvolite kolega. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče, kolegice. O Prijedlogu zakona o boravištu danas je zbilja bilo razno raznih pogleda, rasprava sa svih strana i neću o njemu, više o stavu HNS-a rekla je kolegica u ime kluba kolegica Nada Turina-Đurić, a počeo bih ovu moju raspravu s jednom konstatacijom, a to je da je vođenje države jedan izuzetno složen kompliciran posao koji bi se trebao temeljiti na znanju, na nekakvim etičkim postavkama i to ne može stvarno voditi svatko. Načelno mi smo se kao građani pojedinci odlučili da želimo živjeti u uređenom i sigurnom okruženju i za to smo osnovali državu. Ta država nas treba servisirati u svim našim potrebama i željama. Za to i kao pojedinci i kao organizacije plaćamo porez. Kroz razne oblike, načine, propise, zakone, ugovore, pravilnike, obrasce uređuju se svi odnosi. Dobro je i mislim da možemo svi u kukuriku koaliciji biti zadovoljni da se ova Vlada i koalicija kao takva odlučila pročistiti i na transparentan način urediti odnose u državi. To je izuzetno važno jer se jedino u uređenoj državi građani i građanke mogu osjećati zaštićeno, jedino je u uređenoj državi moguće razvijati poduzetništvo, kreativnost i invenciju. Uređena država jest i temelj zaštite ljudskih prava i građanskih sloboda i samo u uređenoj državi građani mogu u potpunosti ostvariti svoje želje, ambicije i ciljeve. U uređenoj državi mogu jedino se u potpunosti razviti talenti svakog pojedinca, odnosno pojedinke i samo u uređenoj državi građani, odnosno građanke mogu biti sretni, a sreća jest jedno od neotuđivih prava svakog čovjeka. Zakon o boravištu je jedan od zakona kojim država regulira svoje odnose sa svojim građanima To je zakon koji tretira i ljudska prava i građanske slobode, ali i determinira odnose građanin-država u ostvarivanju prava i obaveza koje proizlaze iz osobnih interesa građanki i građana vezanih uz veliki spektar djelatnosti imovinsko-pravnih odnosa svakog pojedinca, odnosno pojedinke te njihovih obitelji. Zato je bitno da je taj zakon kvalitetan da bude vrlo promišljen u odnosu na sve skupine građana. Na primjer treba svakako razmišljati i o svim građanima na primjer na radu u inozemstvu. Što je s pomorcima koji su na putu dulje od godinu dana? Za razmišljati je o građanima i građankama koji nisu porezni obveznici i koji nemaju nikakav imovinsko-pravni odnos. I te kategorije postoje. U zakonima koji reguliraju odnose države i građana uvijek treba razlikovati i odvojiti prava od obveza građana gdje prava u načelu trebaju biti prioritet, a obveze nužnost. Generalno uzevši zakoni koje tako neposredno uređuju odnose države kao ovaj zakon odnose države i pojedinca moraju se voditi zaštitom pojedinca, a tek onda kontrolom države. Zakon o boravištu je jedan od zakona koji između ostalog regulira ostvarivanje prava svih punoljetnih građana o čemu je bilo govora puno pravo na biranje predstavnika na lokalnim parlamentarnim i predsjedničkim izborima. Ali taj zakon je ujedno jedan od zakona koji je temelj za ostvarivanje i drugih prava koje ima građanin i građanke. Od socijalnih, radnih, pravnih, zaštitnih te brojnih drugih prava koja proistječu iz Ustava i drugih zakona i propisa. Meni se čini da zakon kvalitetno i čak na nekakvoj civilizacijskoj razini regulira boravište tzv. beskućnika. Ovdje treba uzeti da beskućnik to ne znači da je netko tko nema ništa. Beskućnici mogu biti i osobe koje imaju puno u teoriji. U praksi nije često, ali ima i takvih. Isto tako mi se čini da članak 9. prijedloga zakona traži neke podatke koji su meni se čini potpuno irelevantni i koji ulaze u sferu privatnosti. Isto tako mi se čini da kod reguliranja i utvrđivanja stvarnog trajnog boravišta, brisanje i odjava iz … /Govornik se ne razumije./… boravištu u članku 12. isto ima te neke stvari koje mi se čini da ulaze u sferu privatnosti, a nisu neophodni da bi se taj proces učinio. Ovo je prvo čitanje zakona što nam omogućuje da ovaj dobar prijedlog zakona učinimo još boljim. I na kraju, skratio sam maksimalno svoju raspravu jer je debelo odmaklo vrijeme, želio bih reći da mi se čini da u Hrvatskoj građani nisu dovoljno na pravi način informirani, o nekim važnim slučajevima ni educirani kako bi u cijelosti ostvarili svoja prava. Ne tiče se samo ovog zakona nego generalno. Čini mi se da smo svi u bilo kojoj razini politike, državne vlasti, državne uprave naprosto obvezni na pravi način informirati naše građane gdje, kako, na koji način i koja su sve prava koja oni imaju pravo konzumirati, a mogu utjecati na kvalitetu njihovog života. Volio bih kad bi danas upisali anketu koliko današnjih saborskih zastupnika pogotovo novijih zna adresu pučkog pravobranitelja, izvan Sabora. Opatička 4. Ali kažem to ću ponoviti kad bude nekad prijenos pa će neki lagani to znati da znaju da je pučki pravobranitelj Opatička 4., da imaju adresu na kojoj se mogu javiti i rješavati brojne probleme, a jedan od problema je i ovaj. Hvala.

zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege saborski zastupnici. Hrvati koji žive u RH, Hrvati koji žive u BiH kao konstitutivni narod hrvatske manjine u susjednim zemljama i Hrvati u iseljeništvu bili su tijekom zadnja dva desetljeća nedovoljno informirani ili pogrešno informirani o važećem Zakonu o prebivalištu i boravištu građana. Teško bi bilo pobrojati novinske članke i tv i radio emisije te informacije drugih obavjesnih sredstava o problemima s primjenom tog zakona i njegovim zloupotrebama. Hrvati koji žive u BiH i iseljeništvu najčešće su bili napadani u svezi s pravom glasa i ostvarenjem nekih socijalnih prava temeljem prijave tzv. prebivališta u RH. U medijima se često postavlja pitanja njihova prava glasa jer mnogi od njih ne plaćaju porez u RH. Promicalo Promicalo se mišljenje da su težak financijski teret za RH, treba ih jednostavno skinuti sa sise RH, bila je omiljena fraza koja se često ponavljala. Treba međutim znati da zakon o prebivalištu i boravištu građana nisu predlagali ni usvajali Hrvati koji žive iz BiH i drugim susjednim zemljama i iseljeništvu. Umjesto izrade novog Zakona o boravištu koji bi bio u skladu sa Ustavom i odlukom Ustavnog suda u javnost su puštene priče o pola milijuna Hrvata koji su višak, o mrtvim biračima koji glasuju, slušali smo priče o ogromnim svotama novca koji se iz Hrvatske odlijevaju u BiH za dječji doplatak, rodiljne naknade i druga socijalna prava. Vlada je pritisnuta tim pričama natjerala policajce da u odori opskrbljeni naputcima hodaju od kuće do kuće ne bili utvrdili utvrdili žive li ljudi na adresama koje su naveli u prijavi prebivališta ili boravišta. Na kraju je sve skupa rezultiralo brojnim neugodnostima i za policajce i za ljude za koje se uz pomoć susjeda trebalo utvrditi žive li na prijavljenoj adresi, jesu li kamo za stalno odselili ili su samo nekamo otišli na određeno vrijeme. Kako drugi zakoni određuju neka prava vezana uz prebivalište u RH i osobna karta koja je Zakonom o osobnoj iskaznici vezana uz prebivalište ne daje određena socijalna prava ako nisu ispunjeni uvjeti koji određuju ti drugi zakoni. Tako npr. obitelj čija djeca žive u BiH ne ostvaruju pravo na dječji doplatak ako djeca ne žive u RH. Terenskim Terenskim izvidom utvrđuje se gdje djeca stvarno žive to vam mogu potvrditi obitelji Hrvata pridošlica iz BiH npr. u Slavoniji. Ukratko, prijavljeno prebivalište odnosno boravište i posjedovanje osobne iskaznice ne daju prava ako nisu ispunjeni uvjeti propisani drugim zakonima. Međutim predloženi zakon nije dovoljno precizan a dijelom je i nedorečen te stoga otvara mogućnost da nadležna državna tijela državne uprave arbitrarno odlučuju o prijavljivanju odnosno odjavljivanju trajnog i privremenog boravišta, a temeljem toga i brisanje iz evidencije o trajnom i privremenom boravištu. Posljedice toga mogu biti kršenja prava pojedinaca i obitelji. Potrebno je zakonom propisati procedure te jasno definirati npr. koje dokumente osoba mora priložiti prilikom prijave trajnog i privremenog boravišta kako bi dokazala namjeru da u nekom mjestu trajno ili privremeno živi. Navedenom odlukom Ustavnog suda ukinuta je i odredba članka 13. stavak 2. koja propisivala mogućnost odbijanja prijave prebivališta ako se ne podnesu dokazi o zaposlenju ili izvoru prihoda. Uslijed toga je kako je istaknuto nastala pravna praznina koju je MUP rješavalo internim naputcima što nije dobar način reguliranja ovog važnog pitanja. Prijedlog ovog zakona iziskuje dodatnu raspravu izmjene i dopune nekih drugih zakona kao npr. Zakona o osobnoj iskaznici itd. Vjerujem da će se iz rasprave drugih sudionika moći mnogo toga bolje razumjeti i na temelju tog predlagatelju poslati prijedloge i primjedbe koji će mu pomoći u izradi konačnog prijedloga zakona. Na kraju želim podsjetiti da su neka pitanja i neke bojazni koja su do sada postavljana u svezi sa ovim zakonom u međuvremenu ili riješena ili su lako rješiva. Izmjenama i dopunama Ustava RH kojim je određeno da Hrvati hrvatski državljani u BiH i iseljeništvu mogu imati najviše tri zastupnika svaka bojazan da bi isti koji imaju pravo glasa mogli odrediti političku volju državljana koji žive u RH više ne postoji. Treba konačno napraviti Zakon o boravištu u općem interesu Hrvatske i dijelova hrvatskog naroda koji živi izvan granica a u skladu sa Ustavom RH odlukom Ustavnog suda i zakonima članica EU koje ne proglašavaju npr. Talijane u Hrvatskoj talijanskim viškom ili Mađare u hrvatskoj Vojvodini, Slovačkoj, Sloveniji i Rumunjskoj mađarskim viškom iako su Italija i Mađarska članica EU a Hrvatska nije. Hrvati u BiH i susjednim zemljama i u iseljeništvu nisu višak. Svojim doznakama oni sudjeluju sa 3,3% u hrvatskom BDP-u. Hvala lijepa.

nikad nije se odnosila maćehinski prema Hrvatima posebice u Republici BiH i da se ovim zakonom želi napraviti više reda. Da je bilo zloupotreba to znate i vi i mi. Mi govorimo po pitanju zloupotreba. Ovaj zakon nije uperen konkretno protiv Hrvata u BiH. S obzirom da smo kolega Ivo Jelušić i ja članovi vladinog povjerenstva po pitanju pomoći za Hrvate u BiH mogu reći ovdje pred hrvatskom javnošću da je to iznos od 17 milijuna kuna koji će ići prema pomoći Hrvatima u BiH. Ovaj zakon želi podvući crtu i jasno dijeliti svih Hrvata koji su prognani ili na bilo koji način došli su u RH. Ja kao član HNS-a i kao liberal u svakom slučaju dozvoljavam da on odabire gdje će živjeti. Bilo bi mi drago da naše političko djelovanje kako u Saboru tako i u Vladi RH se omoguće uvjeti da ti ljudi ako žele se vratiti u svoje u svoje rodno mjesto da im se to omogući. Ali ne bih htio ovdje da se ponavlja riječ da je RH maćehinska prema bilo kojim Hrvatima, da li Hrvate kao konstitutivne u BiH da li Hrvatima koji su u bivšim republikama Jugoslavije ili u prekomorskim zemljama.

Hrvatska država je jako puno pomogla proteklih 20 godina Hrvatima u BiH. Druga je stvar kako su oni prošli u svim tim procesima. Mislim da tu i Hrvati u BiH i Hrvatska država nisu bili dominantno odlučujući faktor. Što se tiče ovih vaših vaših kvalifikacija, ja sam rekao da se u medijima, u određenim medijima pojavljivali određeni stereotipi koji se i dan danas pojavljuju naravno koji po meni, po mom skromnom mišljenju ne stoje jednostavno da su da su Hrvati, pogotovo iz BiH teret Hrvatskoj državi. Naravno, ja sam osobno protiv svih zloupotreba. Ja jesam za uvođenje reda, ažurirane baze podataka i broja stanovnika i biračkih popisa jer naravno, bez takvih jednih egzaktnih baza podataka nema pravilnog, ispravnog planiranja ni ekonomskog ni socijalnog i svakog drugog razvoja Republike Hrvatske. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeći za raspravu Peđa Grbin. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče zahvaljujem. Neću ponavljati ono što sam već govorio, ali referirat ću se na jedno po mojem mišljenju dosta važno pitanje koje je danas u svim ovim raspravama bilo isticano, a to je pitanje ustavnosti ovog zakona, odnosno ustavnosti njegovog naziva. Člankom 32. hrvatskog Ustava propisano je: "Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište.". Ne prebivalište, boravište. Upravo stoga je ovaj zakon Zakon o boravištu i sukladno obvezi nas kao zakonodavca ovim propisom moramo detaljnije razraditi jedan termin, jedan pojam koji se pojavio u Ustavu. I ovdje moramo razraditi na koji način osoba ima pravo birati boravište, kada je ono privremeno, kada je ono trajno, kako ga prijavljuje kome itd. Pitanje je da li se u Ustavu pojavljuje i termin prebivalište. Pojavljuje se, ali samo tada kada se govori o biračkom pravu. Da li je to dobro, nije, ali to je jedan maleni propust koji se pojavio prilikom donošenja Ustava gdje se možda nije dovoljno vodilo računa o usklađenosti ta dva termina. Po mojem mišljenju upotreba termina boravište je ispravna i predlagatelj je više nego dobro procijenio kada je odlučio koristiti termin boravište, odnosno razlučiti taj termin na trajno i privremeno boravište i nema nikakvog sukoba s Ustavom Republike Hrvatske. S obzirom da je u drugim stvarima koje su riješene ovim zakonom bilo dosta govora nema ih smisla ponavljati, ali osvrnuo bih se na rješenje koje se tiče trajanja privremenog boravka. Zakonom je predviđeno da privremeni boravak može trajati godinu dana, a da se u iznimnim slučajevima može produžiti za još jednu godinu, dakle do dvije godine. Svjedoci smo danas da osobe često zbog svog posla ili drugih aktivnosti moraju to produžiti. Naravno, zakon je predvidio određene iznimke. Moj bi prijedlog, moja bi sugestija bila da se krug tih izmjena proširi kako bi se omogućilo građanima koji žele trajno vezati svoje životne aktivnosti, svoje trajno prebivalište uz jedan kraj, ako zbog posla ili druge aktivnosti moraju boraviti privremeno na drugom mjestu taj boravak mogu produžiti i na razdoblje dulje od dvije godine, a ne samo u onim iznimnim slučajevima predviđenim zakonom. Evo s obzirom da sam i sam govorio o drugim stvarima ne bih dalje duljio. Hvala vam lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Kolega Ante Babić, izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Kolega Grbin, u pravu ste većim dijelom, međutim previdjeli ste nešto, članak 32., dok ste govorili o prebivalištu. Ali članak 32. 32. Ustava Republike Hrvatske kaže da svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište. Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor. Kolega Grbin, izvolite. Evo zahvaljujem kolega što ste u cijelosti pročitali normu članka 32. Ustava Republike Hrvatske i da, u pravu ste. Upravo to što ste vi pročitali je predviđeno ovim zakonom. na koji način, pod kojim uvjetima, u kojem postupku se svatko tko se zakonito nalazi na području Republike Hrvatske može odlučiti za svoje boravište i upravo je to riješeno ovim zakonom. Hvala vam lijepa. Nenad Stazić, potpredsjednik. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Kolega Ante Babić, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani zamjeniče ministra. Danas je dosta toga rečeno, zapravo jako puno rečeno i to je dobro. U ime kluba je govorio gospodin Mlakar i zapravo puno nemam za dodati, međutim sudeći prema onome što je bilo objavljeno u obavijesnim sredstvima, sva pitanja u svezi sa Zakon o prebivalištu i boravištu građana svode se na popise birača, višak birača, lažne prijave prebivališta, na temelju lažnih prijava prebivališta ostvarivanje nekih socijalnih prava, glasovanje mrtvih i tome slično. Predlagale su se izmjene tog zakona kako bi se izbrisao višak birača, izbrisali oni koji su prijavili prebivalište na adresama na kojima ne žive te spriječilo ostvarivanje socijalnih prava vezanih uz samo prebivalište. Svi dosadašnji pokušaji izmjene tog zakona otkrivali su da prije donošenja novog zahtjeva treba provesti javnu raspravu i da treba dobro odvagati sve željene i neželjene koji će slijediti iz odredbi odredbi toga zakona. Misli se na posljedice. Ne bi bilo zgorega zapravo tražiti mišljenja i od različitih institucija pa možda jednostavno i katedre Pravnog fakulteta ako ne može od Ustavnoga suda, pa i Crkve ako hoćete i civilnih udruga građana. Čini se da svega toga nisu bili svjesni ni neki novinari, neke udruge koje su dolazile recimo na područje Imotskoga i Vrgorca pa su oko toga pravili nemile scene i događaje upravo po prijavljenim biračima, odnosno prijavljenim građanima iz BiH, a vidjet će se i na ovim sljedećim lokalnim izborima tresla se brda, rodio se miš. U tim okolnostima da bi se pomoglo ljudima, a bilo je to u interesu Hrvatske, MUP je dopuštao da ljudi podnose zahtjeve za potrebne dokumente navodeći adresu nekog rođaka, a to je bila poznata stvar, prijatelja, poznanika pa čak i bilo koju drugu adresu u gradu kojem su dotični podnosili zahtjeve. Stoga mnogi vlasnici i kuća i stanova prije svakih izbora dobiju pozive za izbore. Toga smo bili svjedoci i sigurno je da je dobro da se takve stvari urede. Ono što bih još trebao pripomenuti a to je gospodin kolega Jelečević govorio, ja bih htio govoriti o nečem drugom jer sam jučer bio iznenađen izjavama premijera Milanovića i o tome sam govorio. Mislim kada se govori o hrvatima izvan Hrvatske, kada se govori o Hrvatima u inozemstvu, a govori se zapravo o prijavama i odjavama boravišta morate znati da u nekim zemljama recimo u Kanadi i u Australiji to su velike udaljenosti i u konzularnim predstavništvima to neće biti lako izvedivo. Po meni to i nije moguće i mislim da bi predlagatelj trebao razmišljati o tome da se i putem određenih elektronskih obrazaca ti građani zapravo mogu prijaviti prijaviti i odjaviti što bi u velikome koristilo tim ljudima. Naravno da kroz sve ovo treba imati na umu da je dobro da su dva čitanja. Možda bi bilo dobro da je ovo prethodna rasprava, da budu još dva čitanja i da na kraju zapravo dođemo do onih pravih podataka za Hrvate izvan Hrvatske što bi svima nama ovdje koristilo i da zapravo u budućnosti ne budemo imali problema. Evo skratio sam koliko sam mogao. Hvala na pozornosti. **Batinić, I zadnji prijavljeni za raspravu Ivo Jelušić. Izvolite kolega. **Jelušić, Ivo (SDP)** Hvala lijepa. Ovaj zakon je vidimo evo ovdje u sabornici izazvao puno rasprave, a i u javnosti će biti oko njega vjerojatno puno rasprave. zbog toga što on regulira zaista važno pitanje, dijelom zbog toga što neki putem ovog zakona očito žele nešto drugo istjerati ili nečim drugim manipulirati. Dakle, nije sporno da se treba urediti da se zna da zaista trajno boravište tamo gdje tko živi, da se zaista tako to i tretira, a tko ne živi neka se tretira tamo gdje stvarno i je. Vidim iz rasprave dosadašnje ovdje u sabornici, a i po odborima da su zastupnici iz oporbe uglavnom glasovali protiv ovog zakona mada ne znam zašto. Još nisam čuo ni jedan valjan razlog. Slušao sam sad malo prije raspravu kolege Babića, ja se u većini slažem sa onim što je rekao prije toga gospodin Jelečević doduše koji nije iz HDZ-a tu, nego je iz HDZ-a devedesetke, iz Bosne i Hercegovine. Isto se slažem sa većinom rasprave. Nisam se slagao sa nekim raspravama koje su stvarno govorile da u zakon nešto hoće što u zakonu i ne piše i to je ono što zaista želim reći. Polazi se od toga da Hrvatska ima više birača nego što ima stanovnika. Točno, ja bih sad rekao i je tako i bit će to tako još dugo i dugo. Zašto? Pa naprosto zato što imamo više državljana nego što imamo stanovnika, zato što imamo državljane koji ne žive u Hrvatskoj, a svi su hrvatski državljani i svi imaju biračko pravo. I to je normalno da je to tako. Ali na kojim izborima? Na državnim, parlamentarnim, predsjedničkim. Postavlja se pitanje lokalnih izbora i to je ključno ovdje. Izgleda da je upravo u tome problem, dakle da se ovdje pomoću dosadašnjeg dakle fiktivnog prebivališta želio raditi stanoviti izborni inženjering. Ako je to cilj i ako je zato do sad zakon bio takav kakav je onda on nije dobar i treba ga mijenjati. Prema tome, svaki hrvatski državljanin ima biračko pravo i da bude biran i da se kandidira bez obzira gdje živi na državnim izborima, parlamentarnim i predsjedničkim. I svaki također stanovnik koji ima trajno boravište ispred bilo kojeg grada ili općine ima pravo ako je hrvatski državljanin birati lokalnu vlast ako tu živi. Onaj koji tu ne živi to ne može. I to je ništa, to je najnormalnije. Ja sam malo prije u replici jednoj rekao ja bih vrlo rado isto tako da mogu birati gradonačelnika Splita pa da glasam protiv Keruma. Vrlo rado, na žalost ne mogu. Zašto? Zato što živim u Zagrebu. Ako meni iz Zagreba ako nije zadovoljan zašto bi nekom drugom isto iz bilo kojeg drugog grada u Hrvatskoj ili van Hrvatske bilo dozvoljeno da glasa za nekoga gdje ne živi. Jer Hrvatska će uskoro ući u Europsku uniju. Na već sljedećim izborima lokalnim, ne ovim sljedeće godine, nego onim tamo u Hrvatskoj će moći na lokalnim izborima glasati svi državljani Europske unije koji žive u Hrvatskoj, koji žive i rade u Hrvatskoj. Isto tako kao što će državljani Hrvatske moći u Njemačkoj, Austriji, bilo gdje drugdje obzira što nisu njemački državljanini na lokalnim izborima, ali na državnim ne. Prema tome, uredimo stvari onako kako to suvremeni svijet uređuje. Idemo i mi u tom pravcu. nije ovaj zakon usmjeren ni protiv koga. Ja sam prvi protiv toga da donesemo ovaj zakon ako se s njim uskraćuje bilo koje pravo koje ne treba biti uskraćeno bilo kojem Hrvatu koji ne živi, koji je izvan Hrvatske je li on iz Bosne i Hercegovine ili negdje drugdje. Ja sam prvi protiv ovog zakona ako i jedno pravo ponavljam uskraćujem bilo kojem Hrvatu koji živi izvan Hrvatske, a kojemu ne trebamo uskratiti. Koje mu pravo ovdje eventualno uskraćujemo? Pravo da na lokalnim izborima bira čelnike lokalne samouprave, skupštine i vijeća gradova u kojima on stvarno ne živi. Činjenica je i kod nas, a tako i u Europi da većina proračuna u svakom gradu u Hrvatskoj i u svakoj općini se puni iz poreza na plaće. Dakle, ljudi koji tu rade i iz njihovih poreza se puni proračun. bez obzira je li on hrvatski državljanin i bez obzira tko je i što je. I zato je pravedno i u redu da i ako Nijemac bude živio u Zagrebu i radio tu da na lokalnim izborima glasa jer on, iz njegove plaće se financira taj grad, a u gradu se odlučuje o komunalnom životu u gradu. Ali neće moći nikad na državnim izborima glasati zato što nije hrvatski državljanin. Isto tako i svaki Hrvat koji živi u Zagrebu, radi normalno da tu može na lokalnim izborima biti u bilo kojem gradu u Hrvatskoj. Ali ako ne živi da ne može. Dakle, bojim se da ovdje se želi u stvari manipulirati sa ovim zakonom i to nije dobro počevši od toga da je bila ovdje rasprava da se time uskraćuje nekom pravo da bira da bude biran itd. naravno da to ne stoji. Bojim se da po ovim raspravama i pogrešnim slanjem određenih kako da kažem informacija stvara se pogrešna percepcija da je maltene ovaj zakon usmjeren ja ću biti hajde da suzim krug na Hrvate iz Bosne i Hercegovine uglavnom se njih tiče oni koji su otišli u Australiju, Ameriku uglavnom nemaju tih problema. Manje-više, uglavnom je riječ o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine da je usmjereno protiv njih. Ne znam zašto. zašto. Volio bih čuti ovdje ili bilo gdje raspravu koje je to pravo uskraćeno bilo kome. Ako je uskraćeno pravo da ne može glasati tamo gdje ne živi pa nema pravo nitko to. Prema tome, zašto bi imao. Socijalna prava. Socijalna prava imaju građani oni koji žive u određenoj državi u određenom gradu. I netko tko je žitelj Osijeka nema pravo na socijalna prava, ne može dobiti socijalni stan u Zagrebu. Zašto? Iako je Hrvat i hrvatski državljanin. Zato što ne živi u Zagrebu. Zašto bi to netko iz drugog grada mogao? Prema tome ja sam za to dakle da o ovome raspravimo zaista ozbiljno, bez bilo kakvih političkih kako da kažem primjesa, bez manipuliranja i da vidimo zaista zašto ovaj zakon nije dobar, oni koji govore da nije dobar. Ako on nije dobar samo zbog toga što se onemogućava da onim hrvatskim državljanima koji ne žive u Hrvatskoj da ne mogu glasati za čelnike lokalne samouprave i to jedina njegova mana onda je on savršen, ne da mu je to mana nego je odličan. ako uskraćuje neko drugo pravo ozbiljno kojeg kao hrvatski državljanin treba imati e onda nije dobar. Ali ne znam koje. Prema tome svaki hrvatski državljanin ima pravo glasati na državnim izborima. Ali na lokalnim samo onaj tko tu i živi. Prema tome ja naravno da jesam za ovaj zakon, ja sam i na odborima govorio neke stvari možda treba poboljšati manje bitne, ali sukus zakona je u redu, dakle cilj zakona je u redu i volio bih da čujemo bilo kakvu ozbiljnu raspravu i bilo koji argument i ja plediram za to i na odboru sam govorio o tome da se napravi šira rasprava dapače oko toga i da čujemo argumente i da ima bilo koji ozbiljan argument da ga razmotrimo, ali ne ove politikantske ili ove zakon nije dobar, ali ne znamo zbog čega pa da plašimo ljude. Bojim se da ovim zakonom ustvari plašimo ljude umjesto da ih ohrabrujemo. Ako ovim zakonom budemo plašili ljude prije svega Hrvate iz BiH da će oni time izgubiti tko zna što, a ne znamo što, bojim se da ćemo time napraviti novi val iseljavanja Hrvata iz BiH, a nadam se da nam to nije cilj. A ako ih uplašimo da će ovim zakonom izgubiti tko zna što pa ljudi uplašeni naprosto će se još više iseljavati mislim da smo napravili medvjeđu uslugu i njima, a i nama. Nadam se da to nikome nije cilj i ja sam za to dakle da otvoreno zaista o ovome porazgovaramo, a ne da se kao što je to dosad često bio slučaj da se s tim ljudima manipulira i da ih se samo upotrebljava zbog glasova, a ne zbog stvarnih njihovih životnih interesa pa i nacionalnih ako hoćete. Živjeli! Hvala.

Hvala i vama. jedna stvar, ne znam zašto se to valjda prožima kroz hrvatsko društvo, pojedini ljudi izvan Hrvatske imaju osjećaj da Hrvati u Hrvatskoj su jako protiv njih. To jednostavno nije dobro. Taj odnos nije dobar. Rekli ste, po meni deplasirano je govoriti o tome da samo oni koji plaćaju porez mogu i glasovati ovdje. Nije, ne treba se toga bojati. Što bi bilo onda sa studentima, sa pomorcima, sa ljudima koji žive u Saveznoj Republici Njemačkoj. Sve je u redu, razumijemo se i ja znam da i vi mislite tako. i danas sam govorio o tome, Srbi recimo naši susjedi imaju Zakon o dijaspori i o Srbima u regionu jel. I oni to jako, po meni jako dobro rade, i oni se ne odriču ničega. Rekao sam vam i srpska konzulica je ovo ljeto dolazila na ova područja i molila je hrvatske građane srpske nacionalnosti da prihvate besplatno hrvatsko državljanstvo. Ja znam koliko su naši ljudi imali s tim problema recimo konkretno u Njemačkoj. Ono što ste i vi primijetili i ja, ja bih volio da bude jedan konsenzus vezano za ovaj zakon, to bi me jako veselilo, upravo zbog Hrvata izvan Hrvatske to su ovi tehnički detalji o kojima ste i vi govorili i zbog toga je možda potrebna jedna šira rasprava. To neće nikome škoditi. Zapravo ćemo zahvatiti sve populacije ne znam u društvu i dati im mogućnost zapravo da i oni to naprave. Samim time pomogli bismo i sebi i njima, zapravo svima nama. Hvala. Hvala i vama. Nemamo odgovora na repliku. Evo završno zamjenik ministra. Gospodine Tonković izvolite. poštovane zastupnice i zastupnici. Ja bih samo kratko u par rečenica svima se vama zahvalio na zaista jednoj argumentiranoj raspravi, na nizu prijedloga i primjedbi. Ništa u životu nije savršeno. Mi smatramo da je ovaj prijedlog dobar, ali ništa u životu pa ni mi sami nismo savršeni, to nas obvezuje da sve ove prijedloge i na neki način primjedbe zaista sa dužnom pažnjom još jednom razmotrimo i da sljedeći put onda možemo još doći do jednog zakonskog rješenja koje će zadovoljiti sve jer ovo je vrlo osjetljivo područje sa nizom implikacija na sva područja društvenog života. Eto, Hvala i vama zamjeniče ministra. Ovime smo završili. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. I završavamo sa radom danas. Počinjemo sutra u 9,30 sa prijedlogom Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 152. Ugodan nastavak dana ili nekom laku noć. Hvala i vama.